nadaljujemo. Poslanec Jožef Jelen, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za obrambo Marjanu Šarcu ter ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu! Spoštovana ministra! Občine ob reki Kolpi so sredi in nato še konec septembra 2022 prizadele poplave, ki so največ škode povzročile v občinah Kostel in Osilnica. Zaradi hudournikov in naraslih vodotokov je bila najhuje poškodovana infrastruktura, poškodovanih je bilo veliko cest, vodovodov, občinske ceste pa so bile v glavnem zaprte. Hudournik je odnesel most v vasi Žaga, kjer je poplavilo več hiš. Nekaj hiš je poplavilo tudi v Koželju, v Fari pa župnišče in šolo. Takrat je občino obiskal državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, gospod Rudi Medved, ki je obljubil pomoč države. Obkolpsko območje ste lani obiskali tudi vi, minister za obrambo, in obljubili hitro pomoč. Za pomoč pri odpravljanju posledic so takrat zaprosili Slovensko vojsko. Posledice vodne ujme na terenu so takrat odpravljali pripadniki in pripadnice inženirske čete in desetega pehotnega polka prvega bataljona Slovenske vojske, za kar jim gre seveda zahvala za opravljeno delo. Konec novembra, to je 26. 11. 2022, so v občinah Kostel in Osilnica opozorili, da še vedno čakajo na finančno pomoč države. Na Ministrstvu za obrambo so takrat pojasnili, da bo končna ocena škode na Vlado poslana predvidoma prihodnji teden, po njeni obravnavi pa bo takratno ministrstvo za okolje, sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor, pripravilo sanacijski program.

takrat prvič uporabili taktiko, da gre vojska takoj na teren. Mi smo se že v nedeljo zvečer slišali z županoma, pripravili vse potrebno za to, da je bila vojska naslednji dan aktivirana. In kot ste že sami pravilno povedali, je šla inženirska enota na teren z delovnimi stroji, z 58 pripadniki, sanirala kar nekaj cest, da so bile prevozne. Skratka, vojska je takrat opravila res veliko delo, delo, zelo podobno, kot se dogaja tudi zdaj na severovzhodnem koncu Slovenije. Skratka, ne čakamo več načela postopnosti in aktiviranja vojske s strani poveljnika Civilne zaščite in tako naprej. Kar se pa tiče povračila škode, državna komisija je tista, ki ocenjuje škodo, in ko državna komisija zaključi svoje delo, šele potem lahko Vlada sprejme sklep. In na Vladi je bilo to sprejeto v januarju, se pravi, ko je komisija zaključila s svojim delom. Moram pa na tem mestu tudi povedati, da tudi ko občine, recimo zdaj pozivam občine na severovzhodnem koncu, da čim prej sporočijo obseg škode, kajti če občine tega ne sporočijo pravočasno, imamo potem tudi mi težje težje delo, tako kot se je dogajalo, da je tudi lokalna civilna zaščita govorila, da je zmanjkalo materiala, da je zmanjkalo ljudi, da je zmanjkalo ne vem česa. To se ne more dogajati. Za to je treba zaprositi in potem oprema pride. Ker sam pokrivam samo področje intervencije kot take in Uprava za zaščito in reševanje pač zbere podatke

ko je šlo za sušo, je državna komisija opravila svoje delo kasneje, ker je šla pogledat še na teren in se je izkazalo, da prijavljena škoda ni ustrezala dejanski škodi. Skratka, tudi taki primeri so. so. Tukaj je večplasten problem in ne gre vsega metati v en koš. Ampak kar se tiče same intervencije, je bila zadeva izvedena maksimalno hitro, kolikor je bila lahko, z vsemi možnimi sredstvi. Toliko z moje strani.

v januarju potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav od septembra 2022. Skupna ocena neposredne škode je bila 24,8 milijona evrov, v ta znesek pa ni vključena škoda na državnih cestah in v gospodarstvu. znesek presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna in zato je dosežen limit in se pripravlja oziroma je že pripravljen sanacijski program. Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je naše ministrstvo pripravilo program prave neposredne škode na stvareh v skupni višini 14,7 milijona Sredstva za izvedbo programa v letu 2023 se do uveljavitve rebalansa proračuna zagotavljajo v okviru sredstev proračunske rezerve, in sicer največ do višine 6,4 milijona evrov. Z rebalansom proračuna za leto 2023 se v nadaljnjih letih od 2024 do 2026 zagotavljajo sredstva iz integralnega proračuna in sklada v okviru finančnega načrta Ministrstva za naravne vire in prostor. Namen in cilj tega programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode, do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom omenjeni ukrepi

Vemo, da je v teh dneh zaskrbljenost vseh ljudi v Sloveniji še toliko večja zaradi vsega tega, kar se je zgodilo na severovzhodu Slovenije. Jaz sem postavil tri vprašanja: Kje se je zataknilo, da še vedno niso dobili denarja? Kaj boste v prihodnje naredili, da ne bo prihajalo do takšnih zamud? Te zamude od lanskega septembra pa do danes, to je 8 mesecev, to je nerazumno. Vmes vemo, kot je rekel minister za obrambo, so bile še suše, zdaj imamo plazove, to se pravi, da je teh naravnih katastrof oziroma ujm izredno veliko in po mojem bi morali tu pač stvari nekako pospešiti. Tako kot v prejšnjem primeru v Osilnici so tudi tukaj, v tem delu Slovenije, najprej priskočili na pomoč seveda gasilci in tudi Slovenska vojska, za kar jim gre izredna zahvala. Nekateri prebivalci, kot sem že prej omenil, so nekako zaskrbljeni in niso nič kaj optimistični nad vsem tem, kar se dogaja, in strah jih je, da da se bodo ti problemi reševali na njihovih plečih. Zato bi rad, da mi pač daste konkreten odgovor: Kaj boste storili v prihodnje, da ne bo prihajalo do teh nerazumnih zamud? Hvala lepa.

kjer znanost in stroka zelo jasno govorita o tem, da bodo ekstremni vremenski pojavi vse pogostejši, s tega vidika se moramo res tudi sami pripraviti nanje, da bomo znali še boljše ukrepati. Vidimo, da kar se tiče intervencij, mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, na kakšen način sodeluje lokalna raven z državno, lokalna civilna zaščita, lokalne skupnosti z vojsko, z Upravo za zaščito in reševanje in z državno Civilno zaščito. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč pa je tisti, ki lahko izboljša tudi stanje na področju odprave posledic, na področju sanacijskih programov, ki jih zdaj v tem trenutku obravnavamo Veste, da smo se lani po požarih na Krasu zelo hitro lotili spremembe Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, da smo predlagali, da se vanj umesti kot naravna nesreča tudi požar v naravnem okolju in za letošnje leto že pripravljamo tudi spremembo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ključno se mi zdi to, da pridemo do možnosti, da bo država lahko tudi akontirala določen del sredstev za sanacijske programe. Tu se mi zdi, da imamo še možnost izboljšati sistem, ki ga v tem trenutku imamo in ki ni slab, vendar pa bi to po mojem mnenju predvsem prizadetim lokalnim skupnostim bistveno olajšalo spoprijemanje s škodo, ki nastaja ob naravnih nesrečah. boste poslanci, ko boste ta zakon dobili v obravnavo, mogoče prispevali še kakšne dodatne predloge, se mi pa zdi to ena od tistih [možnosti], ki bo znatno izboljšala naš sistem sanacije škod po naravnih nesrečah.

Najlepša hvala. Besedo ima poslanec mag. Dejan Kaloh, da zastavi vprašanje ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan, ki pa je odsotna. Zato preden začnete, poslanec, vas sprašujem, ali želite zahtevati ustni odgovor na naslednji seji

Spoštovana ministrica gospa Švarc Pipan! Med 15. in 26. majem poteka v Ljubljani diplomatska konferenca za sprejem Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev. V zvezi s to bodočo tako imenovano ljubljansko-haaško konvencijo je bil na nedavni konferenci večkrat tako s strani predstavnikov tako imenovane jedrne skupine držav kot s strani predstavnikov drugih udeležencev poudarjen pomen učinkovitega boja proti nekaznovanosti posameznikov, odgovornih za najhujše zločine, ki jih seveda naslavlja ravno ta konvencija. Par primerov. Belgijska ministrica za zunanje zadeve Hadja Lahbib je izpostavila, da pregon posameznikov, odgovornih za najhujše zločine, ni namenjen le vzpostavljanju odgovornosti, ampak tudi pošiljanju močnega sporočila celotni mednarodni skupnosti, da se teh zločinov nikoli ne bo toleriralo. Zunanja ministrica Tanja Fajon je denimo poudarila, da je pred nami velika naloga vzpostavitve pravne podlage, ki nam bo omogočila učinkovitejše preiskovanje in pregon najhujših kaznivih dejanj ter hitrejše odzivanje, in povedala, da to sama dojema kot naslednji mejnik v našem skupnem boju proti nekaznovanosti in vzpostavitev novega obdobja odgovornosti. Spoštovana ministrica za pravosodje Švarc Pipan pa je opozorila, da nekaznovanost za kazniva dejanja ostaja resna grožnja pravni državi, povečuje nevarnost nadaljnjega nasilja ter resno spodkopava prizadevanja za zaščito temeljnih človekovih pravic. Zato vas, spoštovana ministrica, glede na vse navedeno, sprašujem: Ali sprejetje te konvencije in oblikovanje notranje pravne podlage za njeno izvajanje vidite tudi kot priložnost za preiskavo in razkritje storilcev vseh najhujših zločinov proti človečnosti, ki so se takoj po koncu 2. svetovne vojne dogajali tudi na naših tleh? Ali bomo po sprejemu te konvencije, natančni opredelitvi teh zares grozljivih kaznivih dejanj končno učinkovito preiskali učinkovito preiskali tudi zločine, ki so se zgodili v Sloveniji, in njihove še živeče storilce tudi ustrezno pravosodno preganjali in kaznovali? Kot sem rekel, prosim za pisni odgovor. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Lep pozdrav vsem gostom, ministrom! Spoštovana ministrica gospa Alenka Bratušek! Jaz imam eno vprašanje, in sicer zamikov infrastrukturnih projektov, ki se dejansko dogajajo, torej s strani države in DRSI financirani projekti, ki se zamikajo, in sicer infrastruktura, ceste, pomembne regijske povezave in pa križišča ter seveda tudi avtobusna postajališča. Gre pa predvsem za to, da se nekako v mojem koncu gradijo kolesarke, nekatere kolesarke, ki sem jih sam zelo vesel, so sedaj veliko lepše lepše od zelo prometnih cest, kot je tudi cesta Ptuj–Senarska oziroma Rogoznica–Senarska. Tako sem dobil opozorila nekaterih županov, in sicer imam tukaj tudi dokument Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, investitor direkcija, navajam: »Investitor Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vas obvešča, da v veljavnem proračunu Republike Slovenije v letu 2023 ni več zagotovljenih finančnih sredstev.« In potem na koncu zadnji stavek: »O nadaljevanju del na sami državni cesti boste predhodno obveščeni s strani investitorja.« Oba se morava seveda zavedati, da je takšen dopis nekako povzročil paniko pri samem županu, pa potem tudi pri uporabnikih teh prometnih infrastruktur. Gre za eno zelo nepregledno križišče na cesti Ptuj–Lenart, če se tako izrazim, je pa to prometna povezava na avtocestni križ, ki gre potem tudi proti meji z Madžarsko, se pravi Murska Sobota in naprej Madžarska. Zakaj govorim o tem? Ta cesta je bila pred leti deležna delne obnove iz konca Ptuja proti Janežovcem, se pravi proti temu križišču, po katerem sprašujem, ampak celotna je pa v zadnjih 10 letih vedno slabša, se pravi, ogromno udarnih jam, če se izrazim po domače, samo flikanje. Nikoli je nismo dokončno preplastili in tako naprej. Seveda nas zanima:

bila tudi sama s tem dopisom seznanjena skozi vaše poslansko vprašanje. prej nisem vedela za ta dopis. In kot sem odgovorila že vašemu kolegu, za vse podpisane pogodbe moramo, kakor vejo in znajo, ampak moramo najti rešitev. Povedala sem prej, kaj so razlogi, da se bodo lahko nekateri projekti, ki so že bili načrtovani, pa se še niso začeli, zamikali, dogovor za razvoj regij, mislim, da tukaj, ker je kolesarka, gre lahko celo za nekaj in da je bila v letu 2021 podpisana res enormna količina dogovorov z občinami brez finančnega kritja. Ampak za že podpisane pogodbe in za projekte, ki se že izvajajo, ne sme biti razloga. Moje navodilo je, da se takoj usedejo skupaj z najdejo oziroma poiščejo rešitev. Drugega kot to vam v tem trenutku na žalost ne znam povedati. Še enkrat, moja zahteva je, da se te stvari uredijo.

tudi sam čutim odgovornega, da bi se te stvari nadaljevale. Morda samo še spomnim, nekako apel s strani županov,

posodobitev železniških povezav in tako naprej. Ampak tiste stvari, ki so v tako slabem stanju in postajajo dejansko nevarne za enosledna vozila, za kolesarje, sicer kolesarje bomo rešili s kolesarskimi povezavami, ampak vseeno. Na tej cesti se

k temu je treba prišteti še mislim, da nekaj čez 70 železniških, ampak hočem reči, tudi na področju cest se stvari dogajajo. Ni res, da se ustavljajo in seveda so varnost in tisti najbolj nevarni odseki naša absolutna prioriteta. Še enkrat bom pa povedala, da nam, čeprav sem tudi jaz vesela, da bomo letos uredili po Sloveniji kar nekaj kolesarskih povezav, ampak z vidika našega proračuna in z vidika cestne infrastrukture pa to povzroča zamike določenih drugih projektov, ker moramo mi, takšen je bil dogovor znotraj dogovora za razvoj regij, s svojim proračunom oziroma proračunom DRSI slediti občinskim željam ali pa potrebam. Lahko so tudi potrebe in za nekaj več kot 140 milijonov evrov je bilo takšnih projektov, ki jih v našem proračunu prej ni bilo, zdaj smo pa morali to narediti. In še ena stvar,

imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luki Mescu. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica, za besedo. Spoštovani minister, zanima me: Kdaj lahko pričakujemo zakonodajne rešitve za nadaljnje urejanje položaja otrok s posebnimi potrebami v zvezi z odpravo ugotovljene diskriminacije na podlagi 100. člena ZPIZ-2, ki jo je ugotovil Zagovornik načela enakosti? Odbor za delo je namreč pozval Ministrstvo za delo z naslednjim sklepom, sprejetim na 2. redni seji 14. septembra 2022: »Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da do konca letošnjega leta …«, se pravi, to je veljalo leta 2022, »… pripravi Predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s katero bi odpravili ugotovljeno diskriminacijo na podlagi 100. člena ZPIZ-2 in celovito uredilo dodatke za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.« Rok je bil, kot sem povedal, do konca leta 2022, do takrat je bil ta rok tudi postavljen in takratni sekretar, mislim, da je bil takrat Dan Juvan, se je na Odboru za delo seveda s tem predlogom tudi strinjal, da se določi konec leta 2022 in da bo Ministrstvo za delo do takrat pripravilo svoj zakon, in sicer zakon za odpravo vseh teh diskriminacij. Logično vprašanje zdaj je:

že ves ta čas prosijo in prav bi bilo, da se to področje tudi uredi. V preteklosti smo kar nekaj stvari že naredili, še vedno pa nam je ostalo veliko, kar moramo storiti za otroke s posebnimi potrebami oziroma za njihove starše. Poleg tega pa še eno vprašanje, in tukaj vas res prosim za konkreten in jasen odgovor: Ali mi lahko s konkretnimi številkami pojasnite metodologijo za izračun trenutne cene urne postavke osebne asistence?

Hvala lepa. Hvala za vprašanja. Bom poskušal jedrnato odgovoriti na vse tri. Najprej glede ugotovljene diskriminacije in priprave Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Na zakonu delamo, naš direktorat je skupaj z deležniki že določil krog upravičencev, pristojni organ za odločanje, uskladili so tri možne višine dodatka, ki se bo izplačeval glede na zdravstveno stanje in potrebe posamičnega otroka in pa zdaj se z zdravniki zdravniških komisij glede metodologije za vzpostavljanje le-tega. Od tega, kako hitro bomo ta zadnji del usklajevanja zaključili, je odvisno, kdaj zakon dobite v parlament. Se bom pa osebno zavzel za to, da bo zakon obravnavan in sprejet do konca leta 2023. Jaz se v bistvu za nazaj opravičujem, da je bila takrat tudi z naše strani potrjena preostra časovnica. Nove socialnovarstvene pravice in programi se na žalost usklajujejo malo dlje kot tri mesece, kot smo si takrat predstavljali. Druga stvar je pomoč otrokom s posebnimi potrebami do 18. leta. Tukaj pa imamo v bistvu že določeno v Zakonu o socialnem varstvu, se pravi storitev pomoči družini na domu. To storitev bomo razvijali skupaj s tem, ko zdaj prenavljamo osebno asistenco in vzpostavljamo sistem dolgotrajne oskrbe in bo to tudi ena od temeljnih storitev, ki jo bomo poskušali umestiti v nov sistem socialnovarstvenih programov. In to je to, kar vam lahko na tem mestu povem. Gre pa v bistvu za pravico, ki obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Upravičenci do te pomoči na domu pa bodo glede na pravilnik tako hudo bolni otroci kot otroci s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. Potem pa glede cene osebne asistence. Ta je določena iz osmih postavk, in sicer iz izhodiščne plače za osebne asistente, ta je vezana na 25. plačni razred v javnem sektorju, potem izhodiščna plača za strokovne vodje oziroma uslužbence, ki je vezana na 38. plačni razred v javnem sektorju, iz dodatkov k osnovni plači, prispevkov delodajalcev, povračilo stroškov prehrane med delom, rednega regresa za letni dopust, povračila stroška prevoza, jubilejne nagrade in to je to. To je metodologija za izračun. Bolj natančne podatke vam lahko pošljemo pisno. Sem pa tudi jaz seznanjen s tem, da s trenutno višino določeni zavodi pravijo, da ne morejo preživeti, tako da trenutno zaključujemo novelo Zakona o osebni asistenci. Ko bo ta zaključena, se, tako kot smo dogovorjeni, z njimi začnemo ponovno pogovarjati o ustreznejši ceni, kot je trenutna. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala lepa. Hvala lepa, da so vse te seje javne, da obstaja tudi nek magnetogram. Zdaj ste tudi vi, spoštovani minister, dali neko zavezo, da bomo to uredili do leta 2023, govorim o Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Na nek način bomo zdaj lahko tudi vas držali za besedo, ne več samo državnega sekretarja, in jaz upam, da bomo res to diskriminacijo tudi odpravili. Glede pomoči tretje osebe, sami ste rekli, da boste to poskušali umestiti v sistem dolgotrajne oskrbe oziroma [v okvir] osebne asistence. Bi pa tukaj izpostavil eno stvar. Gre za pravico osnovnih življenjskih potreb in prosim, da ne pozabite na izčrpane starše otrok s posebnimi potrebami. Mi ne prosimo to kar tako. Osebno poznamo življenjske zgodbe staršev otrok s posebnimi potrebami in vemo, da so praktično ne cel dan, ampak 24 ur na dan na razpolago svojim otrokom in resnično potrebujejo pomoč, da si malo oddahnejo. Takšen otrok zahteva 24-urno oskrbo in tudi tega, spoštovani minister, ne pozabiti, pomoč tretje osebe. Rekli ste, da mi boste dali pisno, kako ste prišli do te cene, metodologija za izračun cene pri osebni asistenci. Vendarle me zanima: Na kakšni podlagi ste dobili ta znesek 15 evrov?

Metodologija je precej komplicirana, tako da ne vem, če jo lahko na ta način ustrezno razdelava. Lahko vam pa pisno damo več podatkov, da si jo boste ogledali. Sicer pa se lahko samo strinjam s tem, kar ste povedali. poznam, zdaj tudi osebno, precej staršev, ki so 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu v bistvu v funkciji, da skrbijo za otroke s posebnimi potrebami in se zavedam, kako fizično in psihično izčrpavajoče je lahko to delo, sploh če ni nobene pravice ali pa možnosti do dopusta, do odmika, do prostega časa in ravno zato se bomo izdatno potrudili, da ti ljudje dobijo končno tudi pomoč tretje osebe, se pravi pomoč zunaj gospodinjstva, zato da bodo lahko imeli kaj časa tudi zase. Kot rečeno pa smo trenutno v zaključnih fazah preurejanja osebne asistence. V medresorsko obravnavo smo v petek dali Zakon o dolgotrajni oskrbi in v sklopu tega bomo naslovili tudi vprašanja, ki jih omenjate. Se vam pa zahvaljujem za pobudo.

rečemo kakšno na to temo. Vsekakor pa ne pozabite še na pisni odgovor glede izračuna trenutne urne postavke osebne asistence. Hvala lepa.

gospod Danijel Bešič Loredan, jaz vas bom vprašala v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, namreč potrebe po helikopterski medicinski pomoči so postale že stalnica v našem javnem in strokovnem prostoru. Trenutna ureditev dejavnosti helikopterskih medicinskih prevozov je deklarirana kot državna aktivnost. Vlada Republike Slovenije je 24. junija 2021 s sklepom odločila, da se helikopterski prevozi, in v to sodijo tudi otroci v inkubatorjih, dolgoročno izvajajo kot državna aktivnost z zrakoplovi Slovenske vojske, vendar iz predmetnega sklepa niso bile uresničene posamezne točke, kjer so bile definirane naloge za ureditev področja. Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve bi že takrat morali v roku treh mesecev pripraviti in predložiti Vladi v potrditev celoten projekt za izvajanje nalog, ki bi morale zajemati vzpostavitev ustreznih infrastrukturnih in organizacijskih zmogljivosti treh letalskih baz, vključevanje letalske policijske enote, obnovo, predelavo in nadgradnjo štirih helikopterjev Slovenske vojske, kakor tudi zaposlitev kadrov za izvajanje teh nalog in način financiranja. Iz vidika temeljne odgovornosti za izvajanje sistema HNMP, gre za zdravstveno dejavnost, ki se trenutno izvaja po pravilih državnih prevoznikov, v preteklosti so Vlada in sodelujoči resorji opredelili Ministrstvo za zdravje kot krovno odgovorno institucijo za delovanje HNMP in tudi sekundarnih medicinskih transportov. Spoštovani minister, v koalicijski pogodbi smo se koalicijski partnerji zavezali k iskanju rešitev na področju HNMP in me v zvezi z navedenim zanima dvoje, in sicer: Ali se je pripravil in vložil na Vladi celoten projekt za izvajanje HNMP, kot to določa sklep Vlade iz leta 2021? 2021? Ali ste znotraj projekta razmišljali tudi o dejavnosti HNMP v kategoriji Commercial Air Transport (CAT), kar skladno z uredbo Evropske unije iz leta 2012 prakticirajo tudi mnoge druge evropske države? Lepo vas prosim za odgovor, namreč gre za problem, ki se že nekaj časa vrti v slovenski javnosti. Z ustrezno urejeno helikoptersko nujno medicinsko pomočjo bomo lahko reševali življenja, prišli pravočasno na kraj. Menim, da vsako rešeno življenje odtehta strošek, ki ga bo Slovenija imela s tem, da to ustrezno uredi. Jaz verjamem, da se o tem že pogovarjate, tako da vas vljudno prosim za odgovor. Hvala lepa. Hvala za besedo. Spoštovana predsednica Državnega zbora, hvala vam za to vprašanje. Imate prav, vse, kar ste navedli, drži. S HNMP, torej okrajšava za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, se v Sloveniji ukvarjamo že vsaj 15 let in danes stanje ni tako, kot bi moralo biti. Se pravi, mi danes v Sloveniji nimamo dveh ali treh namenskih helikopterjev, ki se ukvarjajo samo z reševanjem, ali če povem zelo laično, v zraku nimamo reševalnih vozil, ki vzletijo, kadar jih rabimo in so namenjeni samo temu. Drži tudi, da je Vlada Republike Slovenije 24. 6. 2021 sprejela sklep, ki je bil zelo ambiciozno zastavljen in seveda tudi precej ambiciozno neuresničljiv.

in smo začrtali nujne naloge za izboljšanje stanja in seveda kaj lahko naredimo, da pravzaprav izvršimo oziroma realiziramo sklepe Vlade z dne 24. 6. Takoj smo naredili prvi korak, torej prenovili smo načrt aktivacije državnih zrakoplovov. S tem smo izboljšali hitrost aktivacije HNMP, ki je danes aktivirana oziroma od 15. oktobra 2022 se enota HNMP aktivira prek dispečerske službe zdravstva. To je prvi del. Drugi del, takoj smo z Ministrstvom za infrastrukturo uredili, da se na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru nemoteno izvaja HNMP v vidnem delu dneva. Prej to ni bilo tako, ker se je skrajšalo. V nadaljevanju smo za leto 2022 in tudi 2023 zagotovili sredstva za zdravnika, ki sodeluje v ekipi gorske reševalne službe, ki seveda ni neposredno vezano z delovanjem HNMP, vendar se v poletni sezoni zadeva precej prepleta. Naslednji korak, ki ga moramo narediti, je ta, kako Vladi Republike Slovenije dati v odločitev opcijo A, ali bo to državna aktivnost, kot jo imamo, seveda z namenskimi helikopterji, oziroma če to ne bo izvedljivo, se pripravi javni razpis za prevozniški del izvajanja HNMP, podobno kot so sedaj naredili Hrvati. Ministrstvo za zdravje zavzema stališče, da potrebujemo tri baze z ustrezno opremo. Dve bazi že imamo, tretja baza je potencialno možna v Ajdovščini, se pravi v jugozahodnem delu Slovenije, kjer se z občino Ajdovščina in zdravstvenim domom že nekaj dogovarjamo, nismo pa prišli do bolj objektivnih dogovorov. Kar vam lahko rečem, na ministrstvu smo pripravili delovni osnutek, in sicer ureditev helikopterske nujne medicinske pomoči in sekundarnih prevozov. Gre za predlog Ministrstva za zdravje. Ta predlog sedaj intenzivno usklajujemo z obema ministroma, torej za obrambo in za notranje zadeve. Skratka, cilj je, da bi imeli najkasneje s 1. 1. 2026 dovolj veliko število namenskih helikopterjev. Ta cilj se po zdajšnjih pogovorih zdi realen, seveda pa moramo sedaj najti rešitev, kaj od 1. 1., se pravi za leto 2024 in 2025, kako te stvari izboljšati in kako tukaj najti pot. Namreč, osnovna težava pri izvajanju državne aktivnosti je ta, da ni helikopterjev in tudi če jih zdaj naročimo, recimo prek Slovenske vojske, bo trajalo pravzaprav nekje do konca 2025, da jih bomo dobili. Tako, da tukaj intenzivno delamo in ko bomo vse to imeli, bomo pripravili nova izhodišča,

hvala. Najlepša hvala. Res hvala za ta odgovor. Mislim, da mu bo marsikateri pazljivo prisluhnil. To se pravi, če sem vas prav razumela, razmišljate o treh bazah, ena bi bila Ljubljana, druga je Maribor oziroma ti dve sta že, potem bi bila še tretja Ajdovščina in da delate na delovnem osnutku za tri ministrstva s ciljem, da bi 1. 2026 Republika Slovenija v celoti in dokončno urejeno to helikoptersko službo nujne medicinske pomoči z dovolj velikim številom helikopterjev helikopterjev in da boste našli zdaj eno začasno rešitev za obdobje vmes. To se mi zdi res izjemnega pomena, ker nikoli ne vemo, kdaj bomo rabili to stvar. In

in da nobeno življenje ne bi bilo izgubljeno zato, ker pač medicinska pomoč ni mogla priti dovolj hitro, ker ni bilo dovoljšnega števila helikopterjev ali pa ni bilo zadosti dobre organizacije. Tako, da polagamo veliko upov na vas, gospod minister, da se bo to uredilo. Samo to me še zanima, ko ste rekli, dovoljšne število namenskih helikopterjev: Ali to pomeni, da se helikopterje

Hvala za besedo. Ja, tako kot ste povzeli, drži, torej mi, Slovenija mora kupiti nove helikopterje, ki bodo ustrezni, potem se moramo znotraj treh resorjev dogovoriti, kako bomo to izvajali. Želja je, da najdemo v bistvu civilno izvajanje, se pravi državno civilno izvajanje, ker je to tudi za državo najbolj poceni. Imamo dovolj pilotov, nekatere bomo še izučili, gre pa za to, da je v to reševanje vedno vključen pilot in kopilot in reševalna posadka. Torej, mi si ne želimo tukaj krčiti, da bi imeli helikopter samo s tremi, pilot, zdravnik in reševalec. Standard, ki ga imamo zdaj, to je pet ljudi v helikopterju, ko rešuje, želimo obdržati. Moram reči, da se z obema ministroma redno sestajamo. Zdaj smo pravzaprav spustili, bomo zavrteli še en krog okoli na nižji nivo, čisto na operativni, in ko bo dokument pripravljen, ga bomo vsi trije ministri podpisali in bo šel dokument na Vlado. Tisto, kar je ključno in kar je treba vendarle poudariti, mi moramo sedaj zadovoljiti štiri točke. Torej, potrebno je zagotoviti najmanj en helikopter, ki je stalen za HNMP, se pravi namenski, kljub temu, da vemo, če karkoli pride, da je to od vojske in da lahko ostane, vendar en mora biti, tudi s sistemom za prevoz inkubatorja. Sedaj se aktivno pogovarjamo, da bodisi vojska bodisi policija zagotavljata dnevno dva helikopterja v aktivacijskem času 10 minut, se pravi za HNMP, 10 minut mora helikopter vzleteti in priti, to je ta del, in v bistvu helikopter za sekundarne prevoze v času 45 minut na lokaciji UKC Ljubljana. O tem se zdaj pogovarjamo, iščemo Potem je pa potrebno zagotoviti še za področje gorske reševalne službe sedaj, v poletnem času, letos, drugo leto in 2025. In ključna zadeva, medresorski sporazum,

s posadkami, s helikopterji in s HNMP v treh bazah, da bo primerljivo z našimi sosednjimi državami. Hvala.

bi povzela, torej civilno izvajanje te službe, to je tudi tisto, na kar nas civilna družba opozarja, in dobro delujoča služba od 1. 1. 2026. Najlepša hvala, gospod minister. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Anton Šturbej. Imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovana gospa ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek! Regionalne ceste iz smeri Dobovec, Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli proti Celju so v slabem stanju. Izvajajo se sanacije cest, promet se upočasnjuje zaradi cestnih zapor, pretočnost prometa se tako slabša, posledično zaradi tega prihaja do zastojev. Potovalni čas se zaradi zastojev v jutranjih in popoldanskih urah precej podaljša, ko se prebivalci iz omenjenih krajev vozijo v službo in vračajo nazaj domov. Med udeleženci se pojavlja kar nekaj slabe volje, kar lahko privede do nestrpne vožnje in s tem se povečuje tveganje in nevarnost prometnih nesreč. Podobno je tudi, če se iz teh krajev vozijo proti avtocestnemu priključku Dramlje. Zanima me: Ali Ministrstvo za infrastrukturo na tem območju pripravlja kakšne konkretne rešitve, na primer za krožišče v Mestinju, obvoznico v kraju Šmarje pri Jelšah, za udeležence v prometu glede izboljšanja prometne varnosti, da se zmanjšajo ti prometni zamaški, ki nastajajo zaradi vedno večjega števila udeležencev v prometu? Hvala. Spoštovani poslanec, vprašanje je bilo zastavljeno tako, da jaz podatkov o konkretnih projektih nimam s sabo, ne znam vam povedati za ta vaša križišča, krožišča, tako da če se lahko dogovorimo, da mi to pisno postavite, pa bomo povedali, kaj je v načrtih oziroma kakšne plane imamo. Kar se pa na splošno tiče varnosti v cestnem prometu, je pa Agencija za varnost prometa tista, ki je dolžna spremljati te stvari. Mi imamo skupaj z drugimi deležniki ustanovljeno medresorsko skupino, ki se sestaja vsaka dva meseca, da prouči podatke, in tudi za ta del Slovenije podatki v tem trenutku ne kažejo poslabšanja ali pa grozno slabšega stanja, kot je bilo v preteklih v preteklih letih. Lahko vam pa zatrdim, da je varnost absolutno ena od prioritet naše vlade in tudi ko postavljamo prioritete za uvrstitev cestnih projektov v fazo izvedbe, je varnost prav gotovo na zelo visokem mestu, ki ga gledamo oziroma ki ga spremljamo in tudi na mojih rednih tedenskih kolegijih spremljamo gibanje

velika. Če bi imeli čas ali pa kdo iz Ministrstva za infrastrukturo, da si pogleda ta prometni problem,

da bi se oglasili oziroma si ogledali ta problem in vas bi v občini Šmarje pri Jelšah z veseljem sprejeli in pa mogoče še povabili ostale župane Kozjanskega in Obsotelja in vam predstavili ta problem.

vaših koncev. Ampak brez problema, ob priliki, ob kakem terenskem obisku najdemo tudi čas in pogledamo to. Bolj kot to, da gledamo, bo pa verjetno pomembno, da v nadaljevanju najdemo rešitve. Glede na to, da danes nimam podatkov s sabo, vam bomo pisno poslali odgovor, v kakšni fazi so na naši strani projekti oziroma razmišljanja o teh dveh stvareh, ki ste jih navajali, če se strinjate.

Slovenija je zelo podhranjena pri posodobitvi železniške infrastrukture. Za letos namenjamo 539 milijonov evrov, za vzdrževanje železniške infrastrukture 104 milijone, za investicijsko dejavnost 385, zagotavljanje varnosti 49 milijonov, po zdajšnjem rebalansu pa naj bi šlo še 11 milijonov dol, tako da to ni

S posodobitvijo regijskih prog bi verjetno zmanjšali tudi promet po avtocestah. Prihod v službo v prestolnico je v zadnjih nekaj letih prava jutranja uvertura. Pred Ljubljano se zaustavljajo kolone vozil in potovalni čas

Hvala tudi za vprašanje, spoštovani poslanec. Mogoče je to, kar imamo zagotovljeno v proračunu za leto 2023, še premalo. Ampak je to 50 %, 55 % več kot je prejšnja vlada dala v proračun za leto 2021 oziroma 2022. To je prva stvar. Druga stvar, 11 milijonov, ki ste jih omenili. Resnično se znižujejo sredstva v tem rebalansu, izključno zato, ker plačilo, samo plačilo, gre za evropska sredstva, prenašamo v leto 2024. Izvedeno bo letos, samo situacija zapade v naslednje leto. Se pravi, teh 11 milijonov ostaja pri železnicah.

Mogoče še to. Ja, res je v tem trenutku ogromno zastojev, ogromno zamud. Zakaj? Zato, ker je tudi ogromno investicij in se tudi s tega mesta opravičujem vsem, ki uporabljajo železnice in so mogoče v teh trenutkih ali pa v tem letu malo nezadovoljni, ker je res veliko investicij, ampak vse te investicije bodo v letu, letu in pol pripeljale do tega, da bodo naše železnice hitrejše, bolj udobne, bolj varne in jih bomo seveda tudi raje uporabljali. Glede te konkretne

Na tej progi potekajo investicije po dveh postopkih. Eno je po postopku vzdrževalnih del v javno korist, ta je malo hitrejši, in drugi je po postopku umeščanja v prostor. Če grem po odsekih. Ljubljana–Ivančna Gorica, na tem odseku bo izvedena nadgradnja postaj Škofljica, Žalna in Višnja Gora. Zgrajeno bo tudi novo železniško postajališče Ljubljana Rudnik. Gradnja novega postajališča je predvidena v naslednjem letu, izvedba nadgradnje železniške postaje Škofljica pa v letih 2025, 2026. Na odseku Ivančna Gorica–Novo mesto oziroma Birčna vas je predvidena nadgradnja postaj oziroma postajališč Radohova vas, Veliki Gaber, Velika Loka, Trebnje, Mirna Peč, Novo mesto, Birčna vas, gradnja nove železniške postaje Novo mesto, kar mislimo, da bo velika pridobitev, v bistvu bi se gradil potniški center Novo mesto, ter ureditev nivojskega križanja ulice Bršljin in Foersterjeve ulice v Novem mestu. Izdeluje se projektna dokumentacija za prej omenjena postajališča in realizacija tega, ko bo dokumentacija urejena, bi se lahko zgodila tam nekje v letu 2026. v letu 2026. Glede odseka državna meja–Metlika–Novo mesto, to je to, kar ste posebej izpostavili, so bile preučene potrebe in izdelane osnovne strokovne podlage. Kar se tiče povezave s Hrvaško, se pravi za vzpostavitev čezmejnih železniških povezav Dolenjske in Bele krajine z železniškim omrežjem na Hrvaškem, je v pripravi razpisna dokumentacija za izdelavo strokovnih podlag za preučitev vzpostavitve čezmejnih železniških povezav Dolenjske in Bele krajine. Prav v tej nalogi bodo preučene možnosti implementacije teh čezmejnih železniških povezav,

Sami vemo, da je velik problem umeščanje v prostor. Tukaj je sicer posodobitev, je malo drugače, ker ni zadeva na novo in se dodaja, verjetno je ta zadeva veliko hitrejša, pa vseeno imamo zelo slabe izkušnje iz preteklosti.

je bilo rečeno, da je napotilo in tudi nekako zaveza Vlade, da bi se ta hitrost umeščanja in sama pridobitev soglasij pohitrila, pospešila.

povezave, s katerimi se ukvarjamo, tudi z vidika javnega potniškega prometa, se pravi dvotirnost do Ivančne Gorice, do Kamnika in do Kranja. Ja, lahko se strinjam z vami, da je ogromno problemov. Mogoče spremljate dogajanje v Kranju, kjer smo s pripravo dokumentacije v zvezi z dvotirnostjo najdlje. Nič še ni izbrano, bom danes še enkrat izkoristila priliko, da vsem ljudem na Orehku povem, da še nič ni izbrano, pa že protestirajo. Slovenija je res država, kjer je zelo težko speljati določene stvari, ker se vsi strinjamo z razvojem, vsi podpiramo železnice, vsi podpiramo boljše cestne povezave, samo ne pri meni, boljše je pri sosedu, še najboljše pa v sosednji občini. Tako, da so DPN-ji za te tri odseke absolutno prioriteta. Za spremembo zakonodaje na tem področju ni zadolženo Ministrstvo za infrastrukturo. Absolutno, sodelujemo s pristojnima dvema ministrstvoma, ampak mi ne čakamo, da se bodo zakoni spremenili, tudi če se bodo postopki olajšali, ampak v okviru obstoječe zakonodaje iščemo rešitve, da bi se vse te tri dvotirnosti v prostor umestile

Ivančne Gorice. Vse ostalo pa gre za nadgradnjo oziroma posodobitve obstoječih prog. Seveda ne obnavljamo samo postajališč, ampak tudi tire med posameznimi postajališči.

Najlepša hvala. Spoštovani poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministrice. Izvolite. FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, predsedujoča.

In takrat je bilo tudi rečeno, da se v nadaljevanju, v zelo bližajočem nadaljevanju od Ivančne Gorice povleče železniška dvotirnost tudi naprej. To namero so podpisali tudi župani Bele krajine, Dolenjske, pa tudi prek meje. Zadolžena je celo neka služba na RIC v Novem mestu prav samo za ta projekt.

Hvala. Naslednji dobi besedo mag. Miroslav Gregorič, ki bo postavil vprašanje ministru za zdravje gospodu Danijelu Bešiču Loredanu. Izvolite. Spoštovani minister, dr. Danijel Bešič Loredan. Večkrat je bilo poudarjeno, da sta zdravstvo in zdravje ena od prioritet naše vlade. Reševanja razmer smo se z dvema interventnima zakonoma lotili praktično takoj, kljub temu pa je nujen tudi pogled v prihodnost. Eden ključnih projektov prihodnosti, ki bi naše zdravstvo vsekakor povzdignil na višji nivo in postavil ob bok najsodobnejšim metodam zdravljenja raka po svetu, je težko pričakovana izgradnja protonskega centra, o katerem se govori že vrsto let. Za določene vrste raka naj bi bilo obsevanje s protoni namreč dosti bolj učinkovito in manj škodljivo za zdravo tkivo okoli rakavih tvorb. Protonski centri so v zadnjih desetih letih zrasli od Japonske do ZDA in seveda tudi po Evropi. Po podatkih iz leta 2021 je bila radioterapija s protoni v Evropski skupnosti na voljo v enajstih državah EU, poleg tega pa še v Švici, Veliki Britaniji in Rusiji. V Evropi je bilo tako leta 2021 na voljo 77 terapevtskih sob, drugje po svetu pa še nadaljnjih 167, največ seveda v ZDA in na Japonskem. V letu 2019 naj bi ZZZS odobril 28 vlog za zdravljenje s protoni v tujini, v letu 2020 pa 15. Dejansko število napotenih oseb naj bi bilo manjše. V letu 2021 pa naj bi po poročanju časnika Delo ZZZS odobril 19 vlog za napotitev desetih zavarovanih oseb na radioterapijo s protoni. V letu 2022 pa je samo do 31. marca odobril osem vlog za napotitev štirih zavarovanih oseb. Spoštovani minister, zanima me: Kakšno je stanje projekta izgradnje protonskega centra v Sloveniji? Kakšen poslovni model načrtujete? Koliko pacientov bi lahko bilo zdravljenih v omenjenem centru na leto? Kakšna naj bi bila finančna vrednost investicije oziroma projekta? Koliko novih kadrov bo potrebno izšolati in usposobiti za delo s protonskim pospeševalnikom, načrtovanje obsevanj in pripadajočo medicinsko diagnostiko?

Hvala za besedo. Hvala seveda tudi za to vprašanje. Gospod poslanec Miroslav Gregorič, dejstvo je, da se nam v naslednjih letih obeta epidemija raka. To pomeni, da bomo morali v bistvu vložiti veliko denarja in veliko sredstev, tudi kapacitet, v to, da bodo vsi dobili ustrezno zdravljenje. Kot ste sami omenili, je projekt protonskega centra v Sloveniji prisoten in kar vam lahko v tem trenutku z veliko natančnostjo odgovorim, je to, da je projekt v fazi izdelave investicijske dokumentacije. V investicijski dokumentaciji bo podana ocena vrednosti investicije, predlagane možne lokacije postavitve centra, ustrezna strokovno-tehnična izhodišča, to pomeni zmogljivost glede na potrebe, nivo opreme, kadri ter časovnica realizacije projekta. Vprašali ste me, [imeli]. Gre za nacionalni protonski center, ki bo v lasti države oziroma Onkološkega inštituta. Onkološki inštitut Ljubljana je Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, skrajšano UNKIZ, že poslal izhodišča, ki naj se jih pri izdelavi investicijske dokumentacije upošteva. Onkološkemu inštitutu smo tudi sporočili vodjo projekta, ki bo vodil projekt na strani MZ oziroma UNKIZ. Kot vedno, posebej po vzpostavitvi UNKIZ, smo že v fazi izdelave dokumentacije vzpostavili odprt dialog z uporabnikom, se pravi z Onkološkim inštitutom Ljubljana, in ta dialog bomo vzdrževali skozi celoten potek izvajanja projekta. Gre izključno za to, da si želimo konstruktivnega sodelovanja, in sicer učinkovitosti izvajanja projekta in doseganje končnega cilja, to je izgradnja centra za protonsko terapijo.

Mi pričakujemo, da bi imeli v roku treh mesecev potrjeno investicijsko dokumentacijo. Se pravi, ta mora biti usklajena in potrjena s strani uporabnika, uporabnika, to je Onkološki inštitut Ljubljana, in naročnika. Ko bomo imeli to zadevo usklajeno, se bo celoten postopek nadaljeval s pridobivanjem projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja in seveda z izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del ter dobavo in montažo opreme. Ocenjujemo, da bo možno, če bodo vsi naredili svoj del naloge, v letošnjem letu začeti z izdelavo projektne dokumentacije. Predpogoj je seveda to, da zagotovimo primerno zemljišče. Zemljišče je namreč osnova za nadaljevanje projekta. Glede tega smo zelo na vezi, torej lokacija za gradnjo centra mora biti predhodno usklajena s prostorskimi plani Mestne občine Ljubljana. Projekt bo seveda financiran iz proračunskih virov Republike Slovenije za investicije v zdravstvu. Trenutno lahko na tej točki rečem, da je interes Ministrstva za zdravje, da vsa zemljišča okoli URI Soča pridobi v svojo last, en del tudi že za projekt za zasebne bolnice. Ta projekt bomo tako izpeljali za izgradnjo prizidka URI Soča, tako da ena od možnih potencialnih lokacij protonskega centra je ob teh pridobljenih zemljiščih.

kjer nam ta sredstva ostajajo. Iz tega vira bomo potem tudi to financirali. Morate pa seveda vedeti, da imamo nekaj velikih investicijskih projektov. To sta obe infekcijski kliniki in še nekaj takih je. To na UNKIZ redno vodijo. Ampak kar se tega tiče, mislim, da ne bo težav z denarjem. Trenutno je največji problem, kje najti ustrezno zemljišče, ki je dovolj blizu in kjer je tudi teren tak, da ne bodo šli stroški izgradnje v nebo. Intenzivno se pogovarjamo z Onkološkim inštitutom, da se čim prej seveda pripravi ustrezna projektna dokumentacija. Naša želja je, da bi ob dejstvu, ki ste ga omenili, da v Evropi ni prav veliko takih protonskih centrov, ta protonski center uporabljale tudi sosednje države in bi to seveda čisto iz nacionalnega stroškovnega vidika bistveno pripomoglo k investiciji in potem k uporabi le-tega. Jasno je, da bo potrebno zagotoviti kadre, ampak tako, kot se

trenutno se ukvarjamo z lokacijo, ki bi bila najbolj optimalna, in kako pridobiti zemljišče po čim hitrejšem postopku. Navodilo Onkološkemu inštitutu je, da se čim prej izdela investicijska dokumentacija. Projekt je velik, je tudi izjemno zanimiv tako za Onkološki inštitut kot za državo. Mislim, da je potrebno vložiti v ta projekt zelo veliko energije, posebej ob dejstvu, da bo v celotni Evropi zelo veliko prostora, časa in najverjetneje tudi sredstev namenjenih zdravljenju raka. Slovenija je na področju zdravljenja raka med najboljšimi in tudi naš Onkološki inštitut je ena od najboljših ustanov v Evropski uniji. To moramo nadgraditi s protonskim centrom. Še enkrat, ne govorimo o nobenem javno-zasebnem partnerstvu, govorimo o nacionalnem načrtu protonskega centra, ki ga bomo s sredstvi države izgradili in bo del Onkološkega inštituta. Hvala. KRIVEC: Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Jožef Horvat, ki bo postavil vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Urošu Brežanu. Izvoli. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani minister gospod Uroš Brežan, o geotermiji bova govorila. namreč zgodba, ki je na prvi pogled tudi v tej koaliciji, v tej vladi veliko obetala. Mimogrede, kot veste, prihajam iz Pomurja in praktično vse pomurske razvojne strategije smo pisali tudi na podlagi eksploatacije geotermalnega potenciala, torej vode in toplote, ampak v zadnjem letu beležimo kar nekaj ali bolj točno dva koraka vzvratno, kar povzroča, pri meni osebno, pa tudi in predvsem pri uporabnikih geotermalne vode, veliko razočaranje. 15. decembra lansko leto je vlada na nek način razveljavila uredbo, ki smo jo po velikih mukah, če smem tako reči, optimirali v času prejšnje koalicije. Gre za uredbo, ki regulira emisijo snovi in toplote. Na drugi strani pa na isti seji, torej 15. decembra, pravzaprav vlada ni imela posluha, da bi zdaj, v času energetske krize zmanjšala koncesijske dajatve. Ampak še je čas, da to popravite. Upam in na nek način verjamem, da ste zagovornik eksploatacije geotermalnega potenciala. Moje vprašanje pa je osredotočeno na informacije, ki smo jih pridobili, in sicer Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki ga vodite, po nekaterih informacijah razmišlja o izgradnji sistema državnega monitoringa geotermalnih vodonosnikov. Koncesionarji za rabo geotermalne vode morajo že sedaj skladno z določbami posamičnega koncesijskega akta izvajati monitoring načrpanih količin termalne vode in monitoring vpliva rabe termalne vode. To praktično pomeni, da 24/7 beležijo, merijo temperaturo, tlak, količino načrpane vode in poročajo pristojnim inštitucijam.

konstrukcija? Kakšni so cilji tega državnega monitoringa, kaj pravzaprav država želi s tem državnim monitoringom doseči, če pa že ima zelo dobre monitoringe na posameznih aktivnih vrtinah?

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani gospod Horvat, hvala za vprašanje. Kar nekajkrat sva se že srečala na to temo, enkrat tudi na našem ministrstvu skupaj s pobudniki vprašanja, ki je že bilo naslovljeno name, ravno v zvezi z izkoriščanjem geotermalnega potenciala v Pomurju. Veste, da si sam kot minister in ministrstvo prizadevamo za to, da ga v največji možni meri izkoristimo, in da potekajoaktivnosti na vseh področjih, da do tega pridemo. Mogoče ne gre tako hitro, kot bi si želeli, ravno zaradi tega ker ima naše ministrstvo na drugi strani nalogo tudi skrbeti za naravne vire, kar pomeni, da ne razmišljamo samo o tem, kako jih lahko v maksimalni možni meri izkoristimo danes, ampak govorimo in moramo razmišljati in odločati tudi v smeri, da bodo ti naravni viri, tudi geotermalni, na voljo tudi prihodnjim generacijam. To je tisto, s čimer se ukvarjamo. Za globoke termalne vodonosnike podzemne vode predvsem v severovzhodni Sloveniji po ocenah načrta upravljanja voda obstaja tveganje, da do leta 2027 ne bomo dosegli ciljev dobrega količinskega stanja, kot ga zahteva okvirna vodna direktiva. Geološki zavod na podlagi meritev raziskovalnega in uporabniškega monitoringa zdaj že nekaj let ugotavlja zniževanje gladine podzemne vode, ki ga lahko povezujemo tudi z režimom izkoriščanja termalne vode. V času epidemije v letih 2020 in 2021 se je zaradi regionalnega zmanjševanja odvzemov stanje sicer ustalilo, vendar pa se po epidemiji zaradi ponovnega povečanja črpanja negativni trendi na nekaterih vrtinah sedaj nadaljujejo. Trenutno vzpostavljen uporabniški monitoring omogoča spremljanje gladin termalne vode na črpališču in posameznih opazovalnih vrtinah koncesionarjev, ne omogoča pa spremljanja razmer drugje v vodonosniku. Zaradi teh negativnih trendov gladin termalnih podzemnih voda, ki se kažejo v dosedanjih meritvah, se potrjuje smiselnost uvedbe sistematičnega spremljanja in ocenjevanja količinskega stanja voda globokih termalnih vodonosnikov, in sicer primarno v Murski kotlini. V tem trenutku je zaradi pomanjkanja neodvisnih monitoring mest in pogostega izpada podatkov uporabniškega monitoringa izračun ocene količin termalne vode pomanjkljiv, kar pomeni, da rezultati morda niso točni. Podatki iz nove monitoring mreže bodo tako omogočili, da bo izračun količinskega stanja bolj zanesljiv tudi na območjih, kjer sedaj še ni bilo podatkov oziroma kjer na stanje vodonosnika negativno vpliva raba termalne vode bližnjih, sosednjih uporabnikov. Z monitoringom bomo tako dobili boljšo celovito oceno razpoložljivih količin termalne vode, ki ne bo v taki meri podvržena posledicam delovanja posameznega koncesionarja. Obstoječo monitoring mrežo bi torej razširili z opazovalnimi vrtinami in te so ključne in zanesljivejše kot črpalne vrtine koncesionarjev, saj se iz njih vode ne pridobiva. V opazovalnih vrtinah je vodni stolpec uravnotežen z okoliško kamnino, ni vpliva črpanja in so zato bolj zanesljivo sredstvo za ocenjevanje stanja, saj imajo dolgoročno najbolj stabilno hidravlično stanje. Bistvo državnega monitorja je torej dolgoročno neodvisno spremljanje razmer v vodonosniku za zagotavljanje trajnostne rabe naravnih vodnih virov. Vzpostavitev državnega monitorja geotermalnih vodonosnikov predvideva tudi predlog načrta upravljanja od 2022 do 2027. Prav tako na Geološkem zavodu in Agenciji za okolje potekajo aktivnosti v tej smeri že od leta 2006, a do danes niso bile realizirane. To, kar imamo v tem trenutku pripravljeno in za kar imamo načelno soglasje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, pa je po mojem mnenju korak v pravo smer, da pridemo do neke neodvisne ocene stanja vodonosnikov, ki bodo zagotavljali tako izkoriščanje sedanje termalne energije, ki je na voljo, kot tudi dolgoročno vzdržno stanje vodonosnika.

Mimogrede, na februarski seji Državnega zbora vas je moj prekmurski kolega Tine Novak prav tako spraševal o geotermalnem potencialu in o možnostih povečanja črpanja količin, čeprav oba veva, da uporabniki danes na letni ravni ne počrpajo toliko količin, kot bi jih lahko in kot jim za to dajejo možnost koncesijski akti. Takrat ste kolegu Novaku povedali, citiram: »Strokovna pogoja za možna povečanja črpanja sta, da tako lokalni kot regionalni trend gladine podzemne vode v vodonosniku ni več padajoč in da je povečanje dokazano z ustreznim črpalnim preizkusom.« Danes nimava toliko časa, da bi javnosti predstavljala, kaj je črpalni test oziroma preizkus, ampak imamo primere, lahko pokažem podatke, da črpalni poskus dokazuje, da bi lahko uporabnik na dotični vrtini načrpal več, kar pomeni, da bi lahko širil svojo podjetniško dejavnost, to dokazujejo tudi matematični modeli, vendar enostavno tega ne sme. Torej, imamo črpalne preizkuse, imamo tudi izmerjena vplivna območja vrtine, kar se mi zdi, da je ključno tudi za primer reinjekcijskih vrtin. V tem kontekstu bi si želel, da bi vlada le bila nekoliko bolj naklonjena eksploataciji geotermalnega potenciala. Sem pa seveda prvi za to, res prvi za to, da ne uničujemo narave. Ta narava, tudi ta geotermalni potencial nam je, tej generaciji, ki danes tu živimo, dan pravzaprav samo na posodo in moramo misliti tudi na naše zanamce.

s katero sodelujemo na tem področju, z mojimi kolegi, z Geološkim zavodom, ki ji pripravlja strokovne podlage, ne vidim nobene težave, seveda, da ste kot pomurski poslanci v to zgodbo vključeni – prišli do rešitev, ki bodo na eni strani zadovoljevale ambicije, ki jih imajo v tem trenutku podjetniki, na drugi strani pa tudi, kot se strinjava, zagotavljale nek dolgoročno vzdržen sistem, ki bo omogočal tudi prihodnjim generacijam podjetnikov pa tudi Pomurcev, ta potencial, ki ga Pomurje ima in ga bo imelo tudi v prihodnje, to moramo zagotoviti, izkoriščajo. Hvala. Še beseda za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod podpredsednik. Hvala, gospod minister. Prepričan kolegice in kolegi, da bi se gospod minister strinjal s tem mojim proceduralnim predlogom, da o področju geotermalnega potenciala v Sloveniji opravi Državni zbor poglobljeno razpravo, seveda vezano tudi na odgovor gospoda ministra, in da se pri tej razpravi osredotoči na nekaj točk, ki jih bom na hitro povedal. Prvič. Nujno je potrebno zagotoviti potrebne količine obstoječim uporabnikom. S tem se bo zmanjšala poraba plina in poraba električne energije. Ali je kdo proti temu? Najbrž nihče. Imamo energetsko krizo in zato je potrebno obnovljive vire, geotermalna energija je obnovljivi vir, dejansko do zdrave do zdrave mere tudi uporabiti. Drugič. Uporabnikom koncesionarjem je potrebno določiti prehodno obdobje recimo treh let, v katerem morajo izvesti analizo vplivnega območja svoje vrtine ter na podlagi tega priti z rešitvijo reinjiciranja tam, kjer je seveda to možno. Reinjicira se seveda v vplivno območje posamezne vrtine. Tretjič. Zagotoviti ustrezen finančni vir, recimo sklad za podnebne spremembe in drugo, za tiste, ki bodo šli v reinjekcijske naložbe. Četrtič. Omogočiti nove projekte, skleniti nove koncesijske pogodbe in čim prej imeti več uporabnikov ter jih seveda zavezati k monitoringom. Kajti šele tako bo država dobila čim več podatkov. Mislim, da bi morali bolj upoštevati in se nasloniti ravno na te uporabniške uporabniške monitoringe, ki nam dajejo zelo natančno sliko, kaj se dogaja v podzemlju. Petič. Nujno je zbrati vse podatke o geotermalnih monitoringih in jih strokovno obdelati, te podatke tudi javno objaviti. In šestič. Ustanoviti direktorat ali agencijo za geotermijo s sedežem v Pomurju, ki bi bila stičišče vseh podatkov in bi pripravljala temelje za odločitve za naprej. Ta direktorat ali agencijo recimo po zgledu Nizozemske, kjer to agencijo za geotermijo, kakorkoli se pač že imenuje, vodi, ne boste verjeli, Slovenec, in to že 30 let. Hvala lepa. Hvala. Gremo na naslednje vprašanje. Gospod Jani Prednik bo zastavil vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvoli. Podpredsednik, hvala. Spoštovani minister, spoštovana ministrica! Naj na tem mestu povem, da sem vesel, da ste spet infrastrukturna ministrica. Naj opomnim na Šarčevo vlado, ko ste prav tako vodili ta resor in smo skupaj bili bitke za 3. razvojno os, ki se danes gradi. Oba sva tudi danes pod pritiski opozicije, ki takrat ni podprla poroštvenega zakona. Pa gremo na temo. Ceste so problem, verjetno 30 let problem v tej državi. Tudi danes so problem, na Koroškem morda še bolj izrazit kot kje drugje v naši državi. Zato vas sprašujem, spoštovana ministrica, glede regionalne ceste Mežica–Črna, ki je dejansko v izredno slabem stanju in je tudi edina povezava Črne s preostalo Koroško. Zanima

edina pomembna cestna povezava na Koroškem. Tudi Mežica–Črna, se strinjam, je cestna povezava, ki je nujno potrebna obnove. Že leta 2021 je bil objavljen javni razpis. Zdaj bom malo kritična, vrednost investicije je bila takrat, tako kot ste rekli, približno 15 milijonov evrov, v proračunu je bilo zagotovljenih samo 7 milijonov evrov. Pa je vseeno bil objavljen razpis, ki se je potem zaradi takšnih in drugačnih zapletov leta 2022 končal brez izbire izvajalca. Danes je v proračunu denar zagotovljen, toliko, kot ga mora biti. Glede na to, da da imamo gospodarsko situacijo, kakršno imamo, se preverja še zadnje številke, ali je treba to 15-milijonsko vrednost zaradi višjih cen materiala nekoliko korigirati. Takrat leta 2021 je bila najnižja. Dve ponudbi sta bili in nižja je bila vredna 19 milijonov evrov. Kakorkoli, obljuba je, da bo razpis objavljen junija letošnjega leta. Ker gre za kar obsežno investicijo, bi se pa vse skupaj, če bo izbira izvajalca, bom rekla, ugodna, se pravi, da pridemo do izvajalca, bi se dela izvajala v letih 2024 in 2025 glavnina in v letu 2026 še mogoče nekaj majhnega. Ključno se mi zdi sporočilo, da ni res to, kar se je govorilo – da te da te obnove ne bo. Ključno se mi zdi poudariti, da ja, gremo naprej, zato ker gre za pomembno cestno povezavo, ki je nujno potrebna obnove. V preteklosti je nekaj zapletov. To mogoče tudi tistim, bom rekla, ki nas nonstop kritizirajo, česa v tem obdobju nismo naredili, ampak tudi v preteklem obdobju, v obdobju prejšnje vlade bi lahko bil izvajalec izbran, lahko bi se že gradilo, pa se na žalost ni. ni. Tako da verjamem, da bo šla ta obnova po naših načrtih, tako kot sem rekla. In še enkrat, zaveza se ne ustavlja, projekt gre naprej.

Razpis bo objavljen predvidoma junija, če bo vse šlo po načrtih, se bo potem izgradnja tudi začela in se bo cesta obnovila in bomo na Koroškem zelo zadovoljni. Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujem.

je pa to projekt, pri katerem sodelujejo tudi občine. Se pravi, tudi občine morajo tisti svoj delček zagotoviti, ampak kot sem v navezi z lokalnimi skupnostmi, se zavedajo in imajo denar za to rezerviran. Hvala. Gremo naprej. Gospod Andrej Kosi bo postavil vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Lep pozdrav spoštovanim ministrom in ministrici! Spoštovani minister, šola je nedvomno pomemben prostor razvoja vsakega otroka, ki vse bolj pridobiva na pomenu, saj so pričakovanja staršev ali kar celotne družbe vse večja. Izkušnje mnogih ravnateljev in učiteljev povedo, da se pri svojem delu vse bolj soočajo z izzivi na področju vzgojnih vidikov. V zadnjem času smo žal zaradi tragičnih in nesprejemljivih dogodkov v naši državi in soseščini že večkrat spregovorili o otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami, za katere moramo skupaj poiskati hitre in učinkovite rešitve. Zato želim v tokratnem ustnem vprašanju izpostaviti izzive, s katerimi se soočajo šole v primeru otrok in mladostnikov, ki opazno izstopajo po svojem nesprejemljivem vedenju in pogosto predstavljajo nevarnost za vrstnike in družbo. Trenutna zakonska ureditev omogoča prešolanje učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu. Mnoge šole opozarjajo, da sistem v praksi ne deluje, saj potrebuje šola, ki želi učenca prešolati, soglasje šole, kamor bi se takšen učenec prešolal. Praviloma šole ne sprejmejo čustveno in vedenjsko problematičnega učenca. V primeru, da je otrok nevaren, se ga lahko na predlog centra za socialno delo in s sklepom sodišča namesti v vzgojni zavod. Gre za predolg proces, saj takšen otrok potrebuje takojšnjo pomoč oziroma je potrebno ukrepati nemudoma. Mnogi so prepričani, da bi morala imeti šola v določenih primerih pravico, da takoj začasno izloči učenca iz šolskega prostora in se izvede ustrezna terapija, po kateri bi se otrok ob vidnih pozitivnih spremembah lahko najprej v omejenem obsegu in potem v celoti vključil nazaj v redni program šolanja. na navedeno me zanima: Ali menite, da imajo šole trenutno dovolj vzvodov za primerno ukrepanje v primeru otrok in mladostnikov, ki opazno izstopajo po svojem nesprejemljivem vedenju in pogosto predstavljajo nevarnost za vrstnike in družbo? Ali menite, da šole potrebujejo več avtoritete na vzgojnem področju? Če da, kdaj in s kakšnimi ukrepi jim nameravate pomagati? Hvala za odgovor. Hvala. Minister, imate besedo za odgovor. lepa, predsedujoči. Hvala lepa tudi za postavljeno vprašanje. Vemo, da je dejansko ta tematika zelo kompleksna, tudi seveda pravzaprav stvar velikih sprememb in neposredno stalno tudi nekih dograjevanj. Seveda je vsak vzgojno-izobraževalni zavod prostor, ki za mnoge otroke in mladostnike ne predstavlja samo dejanske vzgojno-izobraževalne institucije, ampak je to tudi edino varno in spodbudno in stabilno okolje. Zato je tudi toliko bolj pomembno, da je delovanje šole usmerjeno tudi v zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za vsakega otroka in zlasti vzgojnega delovanja za take otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij. Po navadi so ravno taki otroci največkrat težavni za šole in tudi za okolico, ker pač izhajajo iz takih okolij. Šole so pravzaprav prve, ki lahko zaznajo ravnanja otrok in mladostnikov, ki lahko vodijo do teh deviantnih ravnanj, zato je tudi pomembno, da so zaposleni v šolah opolnomočeni tako prepoznati kot tudi pravilno ravnati ob zaznavi takšnega ravnanja. Vsa strokovna mnenja in raziskave namreč kažejo, da prej ko je takšno ravnanje nekako ugotovljeno, zaznano, ustrezno obravnavano, večja je možnost, da se takšno ravnanje ne bo razvilo v deviantno ravnanje, in tako tudi posledično ne bo potrebe po reagiranju drugih institucij, na primer centra za socialno delo ali celo policije. Glede na to, da takšni otroci in mladostniki v praksi res pogosteje izhajajo iz socialno manj spodbudnih okolij, je zelo pomembno, da otroke in mladostnike ustrezno obravnavamo že v šoli in jih iz varnega okolja šole ne vračamo v nespodbudno, če že ne tudi celo ogrožajoče okolje, iz katerega lahko prihajajo in kjer bi se seveda ta nezaželena ali celo deviantna ravnanja tudi stopnjevala. Z izločitvijo otroka v nespodbudno okolje bi mu bile tudi kratene osnovne svoboščine Listine Evropske unije o temeljnih pravicah pa tudi Ustave Republike Slovenije in nenazadnje tudi temeljne določbe Zakona o osnovni šoli. Otroka, ki s svojim neprimernim vedenjem izstopa do te mere, da sebi in ostalim onemogoča ustrezno spremljanje vzgojno-izobraževalnega procesa, lahko učitelj sicer začasno odstrani od pouka, v resnici iz razreda, in ga pošlje v varstvo drugega strokovnega delavca na šoli. Vemo, da mladoletnega otroka ne moremo kar pustiti, da nekam odtava, ampak mora biti vedno nekdo zraven. Poudarjam, da pri spremembah zakonodaje, sploh v smeri kakšnih kazenskih oblik, ki so izven dosega šole, ministrstvo za izobraževanje in tudi ostali pristojni resorji ne smejo ravnati impulzivno in pod vtisi nedavnih dogodkov ter tudi ne kratkoročnih političnih ali drugačnih ambicij. Namreč, dolžni smo iskati dolgoročne rešitve, ki bodo strokovno dobro premišljene ter usklajene medresorsko. Opozarjam tudi na previdnost pri pripravi ukrepov na nacionalni zakonodajni ravni, namreč, ti bi lahko posegali v osnovne človekove pravice, ustavo in socialno dobrobit vseh udeleženih.

stalna strokovna izpopolnjevanja za učitelje in druge strokovne delavce v šoli, da bi se spet opolnomočili z nekimi novejšimi raziskavami, novejšimi spoznanji, ki jih imamo na tem področju. Torej bi rekel, da ta zakonodaja kot taka je primerna, vedno se pa nekako pojavi nek problem na izvedbeni strani. Na izvedbeni strani pomeni, seveda, da se moramo tudi mi, torej ne samo Ministrstvo za vzgojo

Hkrati pa opažajo tudi, da starši čedalje manj časa namenjajo skrbi za zdravje in razvoj svojih otrok. Seveda štejejo samo številke, znanje pa izgublja na pomembnosti.

ker navsezadnje mora vsaka vzgojno-izobraževalna institucija delovati skladno še z drugimi resorji, z drugimi inštitucijami, ki so pomembne za vzgojo in izobraževanje, in seveda s starši. Jasno je, da je na starših pravzaprav tisti osnovni cilj, da bi dosegli za svojega otroka čim več. Morda včasih tudi nerealno pričakujejo kaj več, kot bi sicer lahko pričakovali, in dostikrat je posledica tega tudi, da so otroci mogoče v stiskah

in tudi s skupnostjo staršev, ki deluje v Sloveniji, torej ki skrbi za sodelovanje s šolo, in to se nam zdi pravzaprav tista prva pot. Ker mi moramo z njimi odkriti pravzaprav nek način, kako omejiti močan vpliv staršev, pa ne v smislu, da bi si želeli manj vpliva na recimo načine poučevanja, načine delovanja in podobno, ampak prav tistega neposrednega stika starš – moj otrok. Ker tu pride do tistih, bi rekel, malo nerealnih pričakovanj. Skratka, učitelj bo moral imeti večjo avtoriteto. Čeprav kot smo večkrat slišali v raznih pogovorih, ki smo jih že imeli tudi v Državnem zboru ali na kakšnih odborih, je tukaj prva težava v tem, da si mora učitelj pravzaprav sam ustvariti avtoriteto in neko pozicijo seveda v šoli. Verjamem pa, da je za mnoge učitelje to težko, ker vemo, da smo si ljudje različni, eni znamo bolj, bi rekel, povedati svoja mnenja, bolj opravičiti svoja dejanja, drugi pa se rajši zatečejo v neke druge kroge pa recimo iščejo kakšne druge poti, da bi opravičili svoja dejanja. Ampak mislim, da bomo poskušali zdaj to narediti. In kot rečeno, to je vedno stvar premisleka, ker kakorkoli, vedno lahko posežemo v neke otrokove ali pravice staršev. Tako da tukaj moramo dejansko balansirati in ne iti brezglavo v neko razreševanje problemov. Hvala lepa.

Nevladne organizacije za zaščito človekovih pravic, prosilcev za azil te dni poročajo, da so se začele vročati odločbe prosilcem za azil po tako imenovani Dublinski uredbi. In če sedaj pogledamo, kdo so ti ljudje, ki prejemajo te odločbe, vidimo, da so med njimi nosečnice, doječe matere, družine z otroki, ki v Sloveniji že obiskujejo šolo, osebe LGBT, ki jih v matični državi morda čaka smrtna kazen, in so ljudje, ki so bili na Hrvaškem deležni brutalnega nasilja, se pravi prosilci za azil, v katere so policisti tam merili s pištolami, jih tepli, jih zapirali v temne sobe brez vode in hrane po več dni, da so morali piti vodo iz vecejev. Med njimi so tudi osebe afriškega porekla, ki so pribežale iz Ukrajine, prišle so skupaj z drugimi ukrajinskimi begunci, pa celo po enem letu še vedno niso dočakale obravnave azila, ker so se znašle v postopkih vračanja na Hrvaško. torej za popolnoma neenakopravno obravnavo, samo v tem primeru, če pogledamo. Večina teh ljudi je torej že vključenih v slovensko družbo, sodelujejo na tečajih slovenskega jezika in v drugih programih, njihovi otroci so že v šolah, velika večina prosilcev pa bi lahko bila po končanih postopkih na hitro vključena na trg dela in zaposlovanja, kjer nam delovne sile še kako primanjkuje. Eden od absurdov je, da je med prejemniki odločbe tudi prosilec za azil, ki je v istem dnevu v roke dobil dovoljenje za delo in hkrati odločbo o deportaciji na Hrvaško. Številne mednarodne in nevladne organizacije, recimo Amnesty International, opozarjajo na nasilna in protipravna vračanja migrantov s strani hrvaške policije v Srbijo in Bosno in Hercegovino. Temu je pritrdil tudi Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja, pa preiskava Evropskega varuha človekovih pravic, komisarka Sveta Evrope Dunja Mijatović, ki je izrazila zaskrbljenost zaradi dokumentiranih številnih zlorab migrantov in prosilcev za azil s strani hrvaške policije, vključno z vezanjem, brutalnim pretepanjem in mučenjem. Minister, vem, da ste človek, ki razume človeške stiske, zato vas sprašujem: Zakaj preprosto ne pošljete direktive na Sektor za postopke mednarodne zaščite, da se za aktualne dublinske primere izdajo sklepi o prevzemu pristojnosti Republike Slovenije? S tem ne bi kršili mednarodnega prava. Nasprotno, s tem bi ravnali po mednarodnih konvencijah, katerih podpisnica je Slovenija, s tem bi ravnali skladno z našo ustavo in tako naprej.

zbora Spoštovana poslanka, hvala tudi za vaše vprašanje. Naj takoj na začetku povem, da Ministrstvo za notranje zadeve in slovenska policija spoštujeta vso zakonodajo na področju mednarodne zaščite in spoštujeta vse človekove pravice in temeljne svoboščine, tako migrantov, ki ilegalno prestopijo državno mejo, kot tudi ostalih prosilcev za azil. Zavračam očitke o sistematičnih vračanjih, oziroma kot se v zadnjem času v javnosti pojavlja, celo deportacijah prosilcev za mednarodno zaščito na Hrvaško.

so bili ti odkriti ob nezakonitem vstopu v državo oziroma so vložili prošnjo za mednarodno zaščito v tisti državi. Država je odgovorna za obravnavo prošnje in je to prošnjo tudi potrdila. Ta država se strinja s prevzemom tujca in njegovo obravnavo v postopku mednarodne zaščite, kar je pravzaprav najbolj pomembno, vračanje se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije. Vsak primer se obravnava individualno. Za temi primeri stojijo upravni postopki na Ministrstvu za notranje zadeve, v katere se minister ne vtika, kajti gre za upravne postopke, ki jih vodi samo ministrstvo, uradniki ministrstev, ki so pooblaščeni za to, in predvsem, mnogokrat tudi upravne sodbe, zato govorimo o individualnih obravnavah. Kar se tiče področja mednarodne zaščite, je zakonodaja na tem področju kristalno jasna. Dublinska uredba neposredno zavezuje vse države članice Evropske unije, da prošnjo za mednarodno zaščito obravnava samo ena država članica, in to je tista, ki je skladno s kriteriji Dublinske uredbe za to pristojna. Koncept mednarodne zaščite prosilcu zagotavlja pravico do zaščite v varni državi, ne pa možnosti izbire države članice, ki naj bi obravnavala njegovo prošnjo in v kateri želi to zaščito koristiti. Tako da v Ministrstvu za notranje zadeve v postopku odločanja o pristojnosti za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito preverjamo obstoj sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoje za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročili nevarnost nečloveškega ali poniževalnega ravnanja v smislu Listine Evropske unije o človekovih pravicah. Tako da so ti postopki tudi dolgotrajni in jih pravzaprav Ministrstvo za notranje zadeve in uradniki na Ministrstvu za notranje zadeve izvajajo z vso skrbnostjo. Hrvaška je ena izmed držav članic Evropske unije, ki so zavezane k spoštovanju temeljnih pravic prosilcev za mednarodno zaščito. Verjamem, da v Republiki Hrvaški poteka monitoring tako državnih inštitucij, njihovega varuha kot tudi mednarodnih inštitucij, in zaenkrat nismo imeli ne upravnih odločb in ne sodnih odločb, da v Hrvaško po Dublinski uredbi naj ne bi vračali. Pri predaji prosilca pristojni državi v okviru dublinskega postopka gre za natančen in vnaprej predpisan postopek. Glede na število prošenj za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, glede na statistične podatke o številu predaj pa ne morem govoriti o sistematičnih vrnitvah prosilcev, kajti letos smo organom sosednjih držav predali šest prosilcev, lani v celem letu 20, leta 2021

ki so, po tako imenovani Dublinski uredbi v državo. Ti postopki so tako upravno kot seveda tudi sodno zakoniti in transparentni. Hvala. Hvala. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa. Minister, govorimo o približno 40 osebah, ki trenutno dobivajo te odločbe. Predstavniki izvršne oblasti so zavezani absolutno in brez izjem spoštovati načela, kot so zaščita ranljivih skupin, spoštovanje domače in mednarodne zakonodaje ter spoštovanje mednarodnih konvencij, kot je denimo načelo nevračanja non-refoulement, mednarodno načelo, ki prepoveduje državi odstranitev, izgon ali izročitev posameznika državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, da bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju. In glede obravnave beguncev na Hrvaškem imamo obupno dosti dokumentov. Slišali ste prej, kdo vse je na to tudi opozarjal, ne bom ponavljala. Imamo dve črni knjigi o pushbackih, kjer je vse dokumentirano, tako da to ni res. Spoštovanje tega načela nalaga tudi slovenska Ustava v 18. členu. Poleg tega Dublinska uredba daje državam članicam tudi možnost odstopanja od meril v primeru, da uporabijo tako imenovano diskrecijsko klavzulo. Dublinska uredba tudi izrecno prepoveduje predajo prosilca v državo članico, če obstaja utemeljena domneva, da v njej obstajajo sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji za sprejem. Zato vas, minister, ponovno sprašujem: Ali to niso ranljive skupine? Zakaj je nujno deportirati nosečo žensko ali žensko, ki je ravno rodila in doji? Zakaj so odločbo, da bodo vrnjeni na Hrvaško, dobili begunski otroci, ki hodijo v šolo, ki že govorijo slovensko in so tu našli prijatelje? Zakaj Zakaj dobivajo odločbo o vračanju ljudje, ki so bili na Hrvaškem podvrženi nasilju in ponižanju? Zakaj pri nameravanih deportacijah ne upoštevate načela nevračanja in diskrecijske klavzule iz določb Dublinske uredbe? Hvala lepa.

stojijo upravni postopki, pogosto tudi sodbe Upravnega sodišča, in da nobena zadeva, ki jo Ministrstvo za notranje zadeve in tudi Vlada počneta, ni nezakonita. Moram pa vseeno povedati, da spreminjamo politiko tudi z Zakonom o tujcih. V tem trenutku Ministrstvo za notranje zadeve dve delovni skupini, in sicer je ena delovna skupina o migracijah, kjer želimo pravzaprav nasloviti vse vidike migracij, tako legalnih kot ilegalnih, in konkretizirati, iščemo pravzaprav vsi skupaj nove rešitve. In na drugi strani imamo delovno skupino, ki je namenjena vključevanju tujcev v slovensko družbo, na trg dela in praktično v vse segmente. Tudi tukaj želimo prispevati rešitve, ki jih bomo implementirali v predlog zakona o tujcih, ki se bo seveda sprejemal v Državnem zboru. Moram povedati, da smo v obeh delovnih skupinah prisluhnili tako vsem deležnikom, kar se tiče ministrstev, kot tudi civilni družbi. Imamo predstavnika civilne družbe v delovni delovni skupini, medresorski delovni skupini za integracijo, ki seveda prispeva, dobivamo različne pobude tako iz gospodarstva kot obrtništva, šolstva, visokega šolstva. In to tudi na nek način ovrednotimo. In seveda v tem znotraj delovne skupine tudi rešujemo. Verjamem, da bomo prišli v nekem doglednem času, saj nam ga nenazadnje tudi zakon nalaga, do rešitev, s katerimi bomo lahko neke sistemske rešitve ureditev v zvezi s tujci tudi uredili. Vsekakor Slovenija ne pošilja oseb tja, kjer je pravzaprav nevarno, ker divja vojna in vse ostalo. Ampak evropske države so tiste države, ki spoštujejo načela, tako kot jih Republika Slovenija, tako spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot tudi vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo tako iz nacionalne zakonodaje kot seveda tudi iz evropskih uredb in direktiv, pravzaprav iz evropskega pravnega reda. Tako da verjamem, da bomo prišli do neke skupne rešitve in jo tudi potem implementirali v Zakon o tujcih in seveda v področno zakonodajo, ki jo moramo urediti. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra. Izvolite. Spoštovani, seveda to predlagam. Čas je za eno globoko in široko razpravo na to temo. Kajti minister, niste mi odgovorili na moja vprašanja, zakaj pri nameravanih, ko ste te odločbe izročili, o deportacijah ali vrnitvi, kakorkoli boste temu rekli, na Hrvaško, ne upoštevate načela non-refoulement, se pravi načela nevračanja, in ne upoštevate diskrecijske klavzule iz določb Dublinske uredbe. Na to mi niste odgovorili, čeprav sem vam izrecno navedla, da ta diskrecijska klavzula vsekakor obstaja. Prav tako sem vam navedla, da obstajajo številna pričevanja o nečloveškem in nehumanem ravnanju s prosilci za azil na Hrvaškem. Na to opozarjajo nevladne organizacije, ki so izdale dve zboru/ knjigi o pushbackih na Hrvaško, kjer so dokumentirani primeri tega nasilja. Opozarja Amnesty International, opozarja odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja, opozarja Evropskih varuh človekovih pravic, opozarja komisarka Sveta Evrope Dunja Mijatović in tudi nizozemsko sodišče, spoštovani minister, je na to opozorilo. Ker ste omenili, da se nikjer nobena sodišča niso oglasila Zato, spoštovani minister, menim, da moramo o tem temeljito govoriti. Tem 40 ljudem, ki sedaj dobivajo odločbe, naše nove integracijske politike – spoštujem, da jo začenjate načrtovati, in upam, da bodo čim boljše in čim bolj učinkovite in da bodo čim prej zares delovale – ne bodo pomagale prav nič. Ti ljudje so prišli v Slovenijo, ker so bili maltretirani na Hrvaškem. Med njimi je sladkorna bolnica, ki je niso pravilno oskrbeli in je skorajda umrla, ker bi lahko padlo v sladkorno komo. Med njimi so otroci, ki niso dobili kosila samo zato, ker so izgubili kuponček za kosilo, in so tisti dan bili lačni. Med njimi je prosilec za azil, ki so mu zlomili prst, da so prisilno vzeli njegov prstni odtis kot podpis. Zato predlagam,

Naslednja bo postavila vprašanje mag. Bojana Muršič ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu ter ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvoli. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana ministra pa spoštovani ministrici, spoštovani ministri, vsi skupaj! V zadnjih tednih so mnoge razburile medijske objave o načrtih zasebnega vlagatelja, da bo na Pohorju zgradil večje število vetrnih elektrarn. Danes je že sicer bilo nekaj govora o tem, pa vendar. Novi objekti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, kot je veter, so vsekakor dobrodošli in potrebni. Prepričana pa sem, kar sem že tudi nekajkrat v svojih razpravah omenila, da bi jih bilo prvenstveno potrebno graditi in postavljati na degradiranih območjih, ki jih imamo v Sloveniji tudi nekaj. Pojavljajo se primeri tudi dobre prakse, kot je na primer investicija HSE v sončno elektrarno v Zasavju. Vedno znova in znova pa razburjajo izjeme, ko se energetski, komunalni, oglaševalski, rekreacijski primarno uvrščajo, umeščajo na že naseljena in degradirana območja, načrtujejo na zavarovanih območjih. Tak primer je Pohorje, ki ne predstavlja le pljuč severovzhodne Slovenije, je del Nature 2000, pobuda za ustanovitev regijskega parka, ki je trenutno v zaključni fazi. In prav tam namerava zasebni investitor graditi več kot 50 vetrnih elektrarn, pri čemer se znova in znova pojavljajo očitki o drobljenju projekta z namenom izogibanja presojam okoljske skladnosti na ustrezni ravni. V primeru pohorskih elektrarn naj bi se objekti postavljali sredi zavarovanih naravnih območij, okoljski poseg pa bo predstavljala predvsem njihova gradnja ter tudi njihova povezava z električnim omrežjem. Ker gre za nenaseljeno zeleno območje, bo za vse širitve cest in izsledke za objekte, dostope do njih in daljnovode posekanih več hektarjev gozdnih površin. Hkrati gre za objekte, ki bodo trajno močno izstopali iz naravnega okolja in tako pomenijo primer vizualnega onesnaževanja ter spreminjajo podobo krajine, ki naj bi jo naši predpisi seveda varovali. Trajnostna usmeritev in zeleni prehod ne pomenita le prehoda na nizkoogljično proizvodnjo energije, pomenita tudi skrbno varovanje narave in upravljanje prostora. Naravo in kulturno krajino smo dolžni varovati z enako mero kot ozračje pred toplogrednimi plini, zato vaju, spoštovana ministra, sprašujem: Kakšno je vajino stališče do prostorskega onesnaževanja naravnega okolja in kulturne krajine?

in da bi to prednostno spodbujali. Absolutno se s tem strinjam. Začel bi tudi z definicijo, da bomo vsi vedeli, kaj dejansko degradirano območje pomeni in kako je dejansko to opredeljeno v Zakonu o varstvu okolja, verziji 2. In sicer gre za območje, kjer so presežene kritične emisijske vrednosti v vodah, v zraku ali tleh, za degradirano območje velja tudi, če so odpadki nezakonito odloženi oziroma odmetani v okolje. okolje. Slovenija ima zaradi zaostanka v preteklem desetletju velik manko pri svoji proizvodnji obnovljivih virov energije. razloga sta dva, eno so dolgotrajni postopki umeščanja v prostor in druga energetska infrastruktura, ki jih spremlja, saj se mora vsak obnovljivi vir tudi priključiti na energetsko infrastrukturo, ima velike administrativne ovire pri kakršnemkoli umeščanju v prostor. Tudi z novo organizacijo Vlade bomo poskušali ta problem umestiti oziroma nasloviti v naslednjih dveh, treh letih, smo organizirali tako, da se specializirajo za varovanje narave, voda in okolja, in hkrati drugi del, kjer bi se določene ovire, ki so predvsem administrativne narave ali pa prekomerne, skladno z evropsko zakonodajo lahko primerno naslovilo v prihodnjem obdobju. Na ministrstvu smo v preteklih dveh letih pripravili – o čemer je bilo postavljeno vprašanje – seznam potencialno onesnaženih območij, na celotnem seznamu, in smo se s tem ukvarjali. Identificirali smo prek 750 takšnih območij. Potencialna območja so vsa tista območja, kjer je podan utemeljen sum, da so bila prekoračena oziroma da je bil katerikoli dejavnik ali komponenta prekoračena. Teh je v Sloveniji 750 in jih bomo seveda ustrezno osvežili. Hkrati bo pa to tudi del tako imenovanega atlasa okolja, kar pa nastaja pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Kar se ministrstva tiče, bomo tudi pripravili metodologijo, kjer bomo natančno popisali in naredili prioritete sanacije. Prvo vodilo bo absolutno varstvo voda, predvsem na vodovarstvenih območjih in predvsem na zavarovanih območjih, kar se narave tiče. To je malo ožji del Nature. In pa drugič, večina degradacije je večinoma posledica preteklih napačno upravljanih območij in temu moramo in tudi bomo posvetili še posebno pozornost v prihodnje.

treba izvesti presojo vplivov na varovana območja. Izvedba posegov ni sprejemljiva, kadar ima poseg bistven vpliv na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost. Je pa v primerih, da se poseg šteje za javni interes, sicer mogoče izvajati postopek prevlade drugega javnega interesa nad interesom ohranjanja narave in to je mogoče izvesti tako za območje Natura 2000 kot tudi za zavarovana območja ne glede na varstveni režim. Konkretni primer, območje Pohorja, zlasti njegov vrhnji del, ki obsega približno 60 kvadratnih kilometrov, smo na našem ministrstvu prepoznali kot območje izjemnega pomena za ohranjanje narave. Tudi v nacionalnem programu varstva narave je Pohorje že predvideno kot območje, kjer se ustanovi zavarovano območje. S predlogom uredbe o regijskem parku Pohorje, ki je trenutno v medresorski obravnavi, se uresničujejo primarno cilji varstva naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in doseganje ciljev posebnih varstvenih območij oziroma Nature 2000. Tudi strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki je v tem trenutku v proceduri v Državnem zboru, usmerja pri umeščanju obnovljivih virov energije, da se izkoriščajo možnosti, ki jih daje obstoječa gospodarska javna infrastruktura, grajene … / izklop mikrofona/

Vendar kljub temu – 750 območij v Sloveniji ste detektirali kot degradirana območja. Na tem mestu bi prosila za ta seznam, to je prvo. Prosim, če se mi lahko posreduje v pisni obliki. Nadalje bi pa še enkrat želela konkretno. Sicer je minister za naravne vire omenil, da je na Pohorju 60 kilometrov tega zavarovanega območja, ampak kljub temu bi želela jasno vajino stališče. Ali menita, da je Pohorje primerno za postavitev vetrnih elektrarn? Kajti na Pohorju bo potrebno v primeru, da bo izdano kakršnokoli gradbeno dovoljenje za katero izmed 56, ki so planirane, izsekati gozd, 70 krat 70 metrov, to so neke ocene, jaz sicer govorim zgolj na podlagi medijskih objav, in potem tudi ceste razširiti, ki so sedaj, obstoječe. Vemo, kaj se dogaja, ko izsekamo gozdove v naravnem okolju. Tu bo katastrofa v naravi izjemno velika, prav tako bo pa poseg v onesnaževanje samega okolja jasen. Seveda pa se absolutno strinjam, da je potrebno iskati vire, kje bi se lahko to postavljalo, oziroma druge nadomestne vire. Na tem mestu bi še izpostavila, da je bila falska elektrarna v preteklosti, takrat ko se je gradila, namenjena Tovarni dušika Ruše za porabo električne energije. Tovarne dušika Ruše več ni, zato se na tem mestu občanke in občani Ruš sprašujejo, kam ta energija danes gre. Hvala.

bo sestavni del tega atlasa, s katerim upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Predlagam, da se počaka, da se ta atlas osveži, in bo na voljo ne samo vam, tudi vsem ostalim. Verjetno marsikoga to zanima. Drugače pa se lahko mogoče predhodno obrnemo na upravljavca evidence, to je agencija, niti ni ministrstvo. Drugi del. Mi moramo vedeti, da lahko vetrne elektrarne potencialno postavljamo tam, kjer veter piha. Merilci so pokazali, da je področje Pohorja iz tega naslova zanimivo. Potencialno bi se lahko tam postavilo sončne elektrarne, vendar pa moramo vedeti, da obstaja ogromno omejujočih dejavnikov, sami ste jih našteli zelo veliko. na to, da ima Slovenija, kar se tiče varovanja narave, okolja in vseh ostalih posrednih deležnikov, zelo strogo in striktno zakonodajo, tudi postopke, in glede na preteklost, ker smo bili pri tem zelo striktni, zelo strogi in imamo samo dve vetrnici, gre šele za idejo, šele za začetek postopka umeščanja v prostor, ki se mora začeti ravno zato, da se v postopku presojajo vsi potencialni vplivi. Mnogo projektov je bilo v tej fazi in zelo malo, dva sta bila končana v preteklosti. To nas vse navdaja, na nek način se vas lahko potolaži, na drugi način pa je to skrb vzbujajoče za zanesljivo oskrbo Slovenije in predvsem za doseganje deležev obnovljivih virov energije v Sloveniji. Pa se oba strinjava, da absolutno moramo varovati, in mi bomo spoštovali Zakon o varovanju okolja, našo zakonodajo in vso evropsko zakonodajo.

moramo biti pri tem zelo tenkočutni, moramo skrbeti za naravo, moramo skrbeti seveda za postopke, da so pravilno vodeni, in če bo to res tako, potem bi bila vsakršna skrb od več. BREŽAN (minister naravne vire in prostor): Nekaj sekund mi še ostaja, tako da bom samo ponovil tisto, kar sem rekel že uvodoma. In sicer da smo na Ministrstvu za naravne vire in prostor ta del Pohorja, 60 kvadratnih kilometrov, prepoznali kot območje izjemnega pomena za ohranjanje narave in da je na tem območju predvidena tudi ustanovitev parka, ki je sedaj v medresorskem usklajevanju. KRIVEC: Hvala. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospod Milan Jakopovič bo postavil poslansko vprašanje ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorju Papiču, ki pa je odsoten od 14.30 dalje. Zato vas tudi sprašujem, ali želite pisno ali odgovor na naslednji seji. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim ministrom, kolegicam in kolegom! Postavil bom vprašanje v zvezi s študentskimi domovi. Prosil bi za pisni odgovor. Minister se je opravičil, ker je na poti v Bruselj. Tukaj bi dodal, da ker se moje vprašanje navezuje na neki razpis, ki bo že 1. junija, bi prosil za odgovor čim prej. Vem, da je rok 30 dni, ampak če se da, čim prej. Slovenski študenti se predvsem v Ljubljani in na Primorskem vsako leto soočajo s pomanjkanjem sob v študentskih domovih. Samo v Študentskem domu Ljubljana so v letošnjem študijskem letu prejeli več kot 2 tisoč 500 vlog več, kot pa je bilo razpisanih subvencioniranih postelj, oziroma skoraj 10 tisoč vlog za nekaj več kot 7 tisoč razpisanih mest. Ob tem opozarjam na dejstvo, da v Ljubljani od leta 2006 ni bil zgrajen noben nov študentski dom, na državni ravni pa se je v zadnjih 10 letih v povprečju zagotovilo zelo žalostnih 21 ležišč na leto. Študenti, ki ostanejo pred zaprtimi vrati prepolnih študentskih domov, se morajo znajti drugače. Za vse, predvsem pa za socialno ogrožene študente to predstavlja veliko oviro pri študiju. Naj poudarim, da smo se v koalicijski pogodbi vladne stranke jasno zavezale k reševanju bivanjske problematike študentov. Iz medijev smo sicer izvedeli, da se ministrstvo dogovarja s predstavniki Študentskega doma Ljubljana ter da skupaj preverjajo potencialno ustreznost posameznih lokacij za gradnjo novih študentskih domov, vendar nobeden od tam navedenih projektov ni omenjen v zadnjem rebalansu. Zato me zanima: Kakšna so trenutna prizadevanja za izgradnjo novih študentskih domov v Ljubljani in drugje po Sloveniji? Na kateri stopnji je načrtovana gradnja novih študentskih domov? Kakšne so časovnice načrtovanih projektov? Kdaj lahko pričakujemo vselitev prvih študentov v nove študentske domove? Kako namerava do takrat ministrstvo reševati bivanjsko problematiko študentov? Namreč, v Ljubljani poseben izziv predstavlja situacija študentskega doma Akademski kolegij. Stavba je v lasti Mestne občine Ljubljana, ki v naslednjih letih načrtuje prenovo in dograditev stavbe, v kateri pa ne bo več prostora za študentski dom. Tako za 207 študentk in študentov, ki trenutno bivajo v domu, po 1. oktobru 2024 po mojem vedenju ni predvidena nobena rešitev njihove bivanjske situacije. Zanima me: Ali ministrstvo pripravlja kakšno rešitev, vsaj prehodno, za te, ki trenutno bivajo v Akademskem kolegiju in se bodo po 1. oktobru 2024 dokončno morali izseliti? Ali bo pogodba za nadaljnji najem Akademskega kolegija sklenjena do 1. julija 2023? Ali bo Akademski kolegij vključen v razpis za bivanje v študentskih domovih za študijsko leto 2023/2024? Hvala. Hvala za vaša vprašanja. Ministra bomo opozorili na čim hitrejši pisni odgovor. Gremo na naslednje vprašanje. Dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister! Organizacija Greenpeace je objavila analizo javnega potniškega prometa v Evropi. Za zmanjšanje porabe nafte in energetske in podnebne krize so Evropsko komisijo in države članice pozvali k uvedbi podnebnih vozovnic. Podnebne vozovnice spodbujajo uporabo javnega prevoza napram rabi osebnega avtomobila. V Evropi se vse bolj uveljavljajo, da bi zagotovili cenovno dostopen javni prevoz, zmanjšali breme rastočih cen goriva, prihranili energijo in dosegli podnebne cilje. Osem od 30 analiziranih držav že ponuja podnebne vozovnice ali podobne sheme. Te sheme tako pomagajo gospodinjstvom kot tudi zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. Nemčija, Španija, Avstrija in Madžarska, na primer, so nedavno uvedle neke oblike teh podnebnih vozovnic. Avstrijska podnebna vozovnica recimo dnevno vsem potnikom omogoča potovanje po državi za evre oziroma en evro znotraj njihove regije. To je zelo priljubljen prevoz, zlasti med dnevnimi migranti. Nobena država sicer še ni uvedla celovite podnebne vozovnice, ki mora biti enostavna za uporabo, veljavna na širokem območju, tudi prek državnih meja, multimodalna, cenovno ugodna, pravična in vključujoča. Raziskava Greenpeace tudi kaže, da je nakup vozovnic v večini Evrope še vedno drag in zapleten, sistemi popustov popustov pa so zelo različni in komplicirani. Promet v Sloveniji predstavlja največji delež izpustov toplogrednih plinov. Treba bo postaviti pogoje, ki bodo ljudem omogočili izbiro javnega potniškega prometa namesto avtomobila in cenovno dostopen potniški promet. Kdaj bi lahko tudi v Sloveniji zagotovili enotne podnebne vozovnice? Kako na ministrstvu odgovarjate na zahtevo po enotni podnebni vozovnici za vse oblike javnega prevoza, vse vlake in tudi za mestne avtobuse

Hvala lepa za vprašanje. Danes sem najbolj vesel prav tega vprašanja. Zelo sem se pripravil, mislim, da imam pet ali šest strani pripravljenega gradiva. Nama bo najbolj pomagalo to, da vam vse to pošljem in boste sami razbrali, kaj vse smo pripravili oziroma kaj vse smo že sprejeli na Vladi.

Beležimo porast, mislim, da je porast na letnem nivoju več kot 10 %, kar nas vsekakor veseli, nas pa to ne zadovoljuje, ker bo potrebno uporabo javnega potniškega prometa še bolj približati vsem uporabniškim skupinam.

Bistvena sprememba, ki smo jo s to vozovnico uvedli, je, da imamo nove produkte, da je multioperaterska, da je multimodalna, da so te cene, ki smo jih objavili v ceniku – to je priloga 3 sprejete uredbe, to se pravi enodnevna, tridnevna, tedenska, mesečna, letna, da imamo imenske, da imamo neimenske oziroma prenosne vozovnice

potnik uporablja to vozovnico neomejeno, čemur je tudi namenjeno, in doseže zgornji limit, postane ta vozovnica vseslovenska. Skratka, ogromno opcij se za tem institutom skriva. Če pa grem po vrsti. Na primer pri dnevni vozovnici, cena je navzgor omejena, kot ste sami že omenili, na 15 evrov, omogoča neomejeno število voženj na relaciji, na kateri je bila izdana. Vendar če bo teh voženj več in bo dosegla ceno 15 evrov, pridobi uporabnik možnost uporabe na celotnem področju Republike Slovenije. Velja seveda en dan. Če gremo na tridnevno vozovnico. To je nov produkt. Uporaba, želja in interes je bil, da se najde produkt tudi med enim dnem in enim tednom, se pravi tako imenovana polovica tedna, tri dni. Cena je navzgor zamejena na 20 evrov, omogoča neomejeno število voženj in omogoča uporabo, v kolikor pride do zgornje meje, ravno tako na celotnem območju Republike Slovenije. Tedenska vozovnica, navzgor zamejena cena 35 evrov, velja od ponedeljka do nedelje, ne velja od torka do ponedeljka, ampak velja na nivoju celotnega tedna, ravno tako za neomejeno število voženj. Gremo na mesečno oziroma letno vozovnico. Pri mesečnih in letnih vozovnicah je ravno tako cena zamejena navzgor. Lahko se uporablja na relaciji, za katero je bila izdana, ko cena mesečne ali letne vozovnice doseže maksimalno ceno vozovnice, se pravi, preide z nižje cene na zamejeno ceno, dobi pravico do mesečne imenske ali pa letne vozovnice, ki jo lahko potem uporablja neomejeno na celotnem območju Republike Slovenije. Ta vozovnica je ravno zato pokazala, da je lahko naložena na katerokoli elektronsko kartico integriranega javnega potniškega prometa ali na drug ustrezen elektronski medij, ter omogoča, kar je pa ključno in kar je pomembno, multimodalno in multioperatersko uporabo, glede na to, da imamo več operaterjev, več prevoznikov v Sloveniji, in še ni omejena na avtobusni prevoz ali na železniški prevoz. Če gremo naprej, da želimo prenosno vozovnico oziroma tako imenovano neimensko vozovnico, ta stane 90 evrov in omogoča seveda potem neomejeno in je tudi prenosljiva med različnimi uporabniki, kar vnaša dodatno fleksibilnost. Upam, da bodo vsi ti ukrepi pozitivno pripomogli k dodatni rasti in uporabi javnega potniškega prometa. Hvala. Hvala. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. DR. TATJANA GREIF (PS Levica): Hvala. Iz vašega odgovora nisem točno razbrala, ali zdaj te vozovnice veljajo za vse oblike prevoza, se pravi za vlak, za avtobus in vključno za mestni avtobus. Ker je namreč problem to, da za mestne avtobuse naj ne bi veljale. Potem pa še: Ali ali ne bi evropske vlade oziroma tudi slovenska vlada skozi skozi obdavčitev fosilne industrije in onesnaževalcev okolja mogle financirati cenovno ugodne podnebne vozovnice, integrirati sistemov za nakup vozovnic in vlagati v zeleno javno prometno infrastrukturo? Hvala.

moramo posebne sporazume z mestnimi občinami. Tudi to je v teku. Najprej smo želeli pokriti celotno področje Republike Slovenije, tudi to imamo namen, da bomo pokrili, da bo ena vozovnica veljala dejansko za vse. Že danes velja in ni potrebno izbirati posebej za vlak, posebej za avtobus in tudi druge oblike obstajajo. Bomo pa potem tudi to vozovnico v najkrajšem možnem času razširili še na mestni promet. S tem da moramo vedeti, da so upravljavci mestnih drugače upravljani, imajo drugačne pristojnosti, in tukaj moramo razčistiti določene odnose tudi z lokalnimi skupnostmi in tudi glede prihodkov oziroma odhodkov v državni proračun, občinski proračun. Ampak tega izziva smo se že lotili. Me pa veseli, da ste razširili pa da bi bila takšna vozovnica na nivoju več držav, ampak gremo korak za korakom. Kmalu uvedemo enotno prenosljivo ali neprenosljivo vozovnico na nivoju celotne države, s 1. 6., to je čez dober teden, in kmalu potem še najavljam tudi, da nam bo uspelo slej kot prej tudi za mestne občine. Korak naprej je pa seveda tudi vseevropska vozovnica, ampak nismo še tam. Treba Treba je začeti doma, na domačem dvorišču. Tako da toliko zaenkrat. Razmišljamo tudi o novih produktih, vikend družinskih vozovnicah. Če želite, vam lahko tudi posredujemo. Hvala. Hvala. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Najprej dobi besedo gospod Andrej Hoivik, ki bo postavil poslansko vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko

Vaša vlada se velikokrat v javnosti ponaša in tudi z zakonodajnimi predpisi dokazuje, da ji gre večkrat za tujce kot za svoje državljane, hkrati pa imamo v naši državi kar nekaj primerov, ko se za nekoga, ki ga Slovenija vidi kot talentiranega in želi novo domovino najti tu, v Sloveniji, začne kalvarija. Zdaj naj izpostavim enega izmed primerov, ki je pred kratkim odmeval v medijih. Navajam članek iz časnika Dnevnik konec marca. Citiram: »Med tujci, ki jih Slovenija zavrača, je priznani kolumbijski umetnik Juan David Zuleta Marulanda, operni pevec, skladatelj in dirigent, ki v Evropi živi že dvanajst let. V Ljubljani biva od leta 2020, na oddelku za tujce ljubljanske upravne enote pa mu zavračajo prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje in delo.« »To odločitev so izdali dve leti in pol po vložitvi prošnje, četudi bi po zakonu morali odločiti v dveh mesecih. Uradniki so prezrli dejstvo, da mu je Ministrstvo za kulturo že leta 2020 priznalo, da sta njegovo bivanje in delo v Sloveniji zaradi njegove izjemne umetniške vrednosti in povezave z Zborom Slovenske filharmonije v interesu naše države. Uradnikov pa,« žal, »ne prepriča niti to, da si je v Ljubljani ustvaril družinsko življenje s slovensko državljanko.« Kljub njegovi visoki izobrazbi, mednarodnim dosežkom in sodelovanju z vrhunskimi slovenskimi ter tujimi umetniki mu uradniki na ljubljanski upravni enoti očitajo, da naj bi bil, po domače, notoričen kršilec zakonov. V njegovem primeru, navajam, »obstoji zadosten razlog za domnevo, da se stranka ne bo podrejala pravnemu redu Republike Slovenije«. Tako je upravna enota zapisala v zavrnjeni In komentar tega gospoda, citiram: »Moja umetniška kariera je vmes zastala, na upravni enoti pa očitno pričakujejo, da bom vsa leta sedel doma, brez denarja, in čakal na njihovo odločitev.« Gospod je zdaj ujetnik tukaj, kot če ste gledali film Terminal, v katerem je igral gospod Hanks, Tom Hanks, kjer je moral na letališču preživeti več dni, več tednov. Tako se počuti, izgleda, tudi ta gospod.

spoštovana ministrica za javno upravo in spoštovana ministrica za kulturo, je: Kako boste razrešili ta kafkovski primer omenjenega umetnika in še mnogo drugih, ki so se znašli v podobnih situacijah? Hvala lepa.

Seveda, slovenska kultura je sestavljena iz najrazličnejših kulturnih delavcev in delavk, umetnikov in umetnic, ki delujejo v tem prostoru ali vse življenje ali zgolj določen čas. Med njimi je seveda tudi zelo veliko veliko oseb, ki niso slovenski državljani, ampak jim omogočamo vse možno, da lahko delujejo tukaj enakopravno. Gre pa za različne obravnave, kadar govorimo o ljudeh, ki prihajajo iz Evropske unije ali izven. Kajti za to so tudi različni Vsekakor pa njihovo delovanje tukaj bogati našo kulturo, je del celotne kulture, ki jo tudi podpiramo, in je nujno za to, da je naša kultura bolj bogata, široka in bolj raznolika. Kultura pa je tudi tista, ki nekako nosi številna orodja integracije, ki se jih dobro zavedamo. Tudi na Ministrstvu za kulturo sodelujemo v medresorski skupini za integracijo tujcev, kjer sprejemamo in razmišljamo o različnih ukrepih, kako bi lahko to še okrepili. Glede konkretnega primera oziroma gre za to, da se na nas naslovi zahtevek, kadar vloži oseba prošnjo na upravno enoto, za mnenje. Včasih se obrnejo tujci tudi zgolj na Ministrstvo za kulturo, takrat jih seveda obrnemo, takoj usmerimo na upravno enoto in hkrati jih že prosimo, naj se vendarle obrnejo tudi na nas in na strokovno komisijo, in jih pozovemo, da čim hitreje pravzaprav tudi strokovna komisija odloča o tem konkretnem primeru, kajti drugače so lahko res postopki kdaj predolgi. Tako da to je in s tem tudi malo skrajšamo postopek. Znotraj te skupine pa, kot rečeno, tudi s kolegi z Ministrstva za javno upravo iščemo načine, kako to pospešiti. Glede vašega konkretnega vprašanja umetnika je tudi Ministrstvo za kulturo – kajti to je že primer iz leta 2020, če se ne motim, in takrat tudi naju s kolegico še ni bilo – izdalo seveda pozitivno mnenje, potem pa je šlo nazaj v proceduro. Ampak to nekako so znotraj te skupine postopki, kako je. Smo pa seveda tako v Vladi kot na ministrstvih absolutno za to, da se čim več in čim širše vključujejo tiste osebe, ki želijo to delati, in se jim zato tudi omogoči

Hvala lepa za postavljeno vprašanje. Sicer moram uvodoma povedati, da Zakon o tujcih, po katerem sprašujete in ki je podlaga za ta konkretni primer, ki ga navajate, ni v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Me pa veseli, da končno začenjamo tudi v parlamentu debato glede resnih težav, s katerimi se soočamo. Upravne enote so tisti obraz državne uprave, ki se s temi težavami najbolj izrazito najbolj izrazito sooča. V čem je težava? Vi veste, da je tudi zaradi demografskega izziva, ki ga Slovenija ima, ta iz leta v leto bolj odvisna od tuje delovne sile, pa če gre za področje kulture, gospodarstva, znanosti ali preprosto za prevoznike, javni sektor, javne storitve. Vedno bolj je izrazito, da bomo kot dolgoživa družba in družba, v kateri se letno upokojuje približno 30 tisoč ljudi in na trg vstopa približno 20 tisoč ljudi, vedno bolj odvisni od tuje delovne sile. Izziv, ki je in ki je realen, je, da je zakonodaja, ki to delovno silo na nek način omogoča, v nekaterih delih zastarela. Zakonodaja se izvaja analogno. Pomeni, postopki niso digitalizirani in od uradnikov nekako pričakujemo, da odločajo, presojajo, kaj in kako. Konkretno v tem primeru ugotavljamo, da glede na to, da je konkretno oseba delala na črno, kot temu rečemo, brez dovoljenja, uradnik v konkretnem primeru presodil, da obstaja sum, da se posameznik ne bo podrejal pravnemu redu države. Ali lahko pristopimo kako drugače? Verjamem, da ja. Tudi zato imamo ustanovljeno medresorsko delovno skupino, ki išče na zakonodajnem in organizacijskem področju možnosti izboljšave. Imamo ustanovljeno delovno skupino, strokovni svet Hvala. Še ministrica za kulturo ministrica, kar ste vi zdaj navajali, so pač ene take piarovske poteze. Jaz sem vas konkretno vprašal, kako boste razrešili ta primer. Ne govorimo o delovni sili, ne govorimo o primerih, kaj v Zakonu o tujcih ste vi novelirali, govorimo o talentiranih umetnikih, ki že 12 let živijo v Evropski uniji. Gospod je deloval na Norveškem, Finskem, v Italiji, v Franciji.

ker ga je hotela Slovenija deportirati. V tem primeru / pokaže zboru/ pa imamo primer gospoda, ki zdaj na prostovoljni bazi, brezplačno sodeluje s Slovensko filharmonijo. primer festival, na katerem sem tudi jaz sodeloval, Europa Cantat, leta 2021 in tako naprej. In če sem zdaj razbral iz vašega odgovora nekako, da je gospod delal na črno in bo zdaj zaradi tega delal ilegalno in ne bo v skladu s pravnim redom – ja, spoštovani, če upravna enota v dveh letih in pol ne more rešiti primera, ki bi ga morala v dveh mesecih, je problem na upravni enoti. Torej to spada pod vaš resor, ne pod Ministrstvo za notranje zadeve. Z veseljem bom naslovil pisno poslansko vprašanje tudi na ministra za notranje zadeve v dotičnem primeru, zdaj pa vas še enkrat vprašam, kako boste ta konkretni primer reševali na Ministrstvu za javno upravo. Če ne drugega, pošljite te uradnike na eno izobraževanje. Kajti nekaj je delovna sila, nekaj pa je talent, ki mu ga priznava tudi Ministrstvo za kulturo. Hvala za odgovor.

pač zadeva na Upravnem sodišču. Če pa želite slišati, kako bomo rešili problem upravnih enot, zato da bodo hitreje reševale tovrstne zadeve in zadeve, s katerimi se tudi sicer soočamo, vam pa ravnokar razlagam, da tudi z zalednim poslovanjem, tudi s spremembo področne zakonodaje, ki, zopet, ni v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, tudi z dodatnim usposabljanjem javnih uslužbencev. In konkretno lahko povem za Upravno enoto Ljubljana, da je samo v letošnjem letu zaradi zakonodajnih sprememb prek Zakona o državni upravi in tudi sedaj Zakona o tujcih prepolovila zaostanek, s katerim se je soočala že vrsto let. Kako Kombinirano z reorganizacijo poslovanja, z digitalizacijo poslovanja, z medresorskim delovanjem, kjer bomo pogledali in ugotovili, ali lahko tudi na zakonodajnem področju Zakona o tujcih še kaj naredimo, in tudi seveda z dodatnim usposabljanjem javnih uslužbencev. Lahko pa bi tudi – in bi bila vesela, če bi – v bodoče mogoče podrobneje predstavili svoje ustno poslansko vprašanje, ker bi vam mogoče lahko v takem primeru tudi konkretneje odgovarjala. Hvala. Še ministrica za kulturo tudi za vprašanje dela. Namreč, talentirani kulturniki so kulturni delavci in delavke, ki jim moramo izdati dovoljenje za delo, za bivanje in posledično, kadar želijo, tudi državljanstvo in dovoljenje za delo. Tako da ne gre za osebe, ki so izven kakršnegakoli sistema, gre za tiste kulturne delavce in delavke, ki na podlagi tega zaprošajo za te ugodnosti na upravni enoti in za delo v Republiki Sloveniji znotraj Evropske unije. Hvala. Hvala. Predlog za postopkovno. Imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministric. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Hvala obema ministricama za odgovore, kakršni so bili. Predlagam, da ta državni zbor opravi razpravo. Pravzaprav tukaj malo paradoksalno strinjal tudi s predhodnim izhodiščem kolegice Sukič, ki je govorila o Dublinski uredbi in tako naprej. Jaz sem mnenja, da v Državnem zboru res potrebujemo širšo razpravo, za katere tujce, ki pridejo legalno ali ilegalno v našo državo, potem nekdo odloča, kaj z njimi. Vi radi očitate nam v Slovenski demokratski stranki, kako smo proti tujcem – ne, nismo proti tujcem, spoštovani. Smo proti ilegalnim migracijam. Ko pa pride do primera, kot sem ga danes v svojem poslanskem vprašanju navedel, bom pa jaz prvi zagovornik, da lahko tujec, ki na primer prebiva v Evropski uniji, kjer je imel urejene statuse na Norveškem, čeprav, okej, ni članica Evropske unije, ampak v Franciji, na Finskem in v ne vem, katerih drugih državah potem se res moramo vprašati, v kakšni državi živimo, ko, ne vem, velja status prvorazrednih pa se pač podpredsednica Državnega zbora priklene na tujca, ki bi bil deportiran na Hrvaško, hkrati pa imamo primer, kafkovski primer prav tako tujca, ki živi s slovensko državljanko, ki poučuje petje, dirigiranje, je skladatelj, umetnik. On pa zdaj ne more niti zapustiti Slovenije in niti obiskati lastne države. To je pa absurd absurdov in se mi zdi, da je potrebno v Državnem zboru – in upam, da bo tudi kolegica Sukič glasovala, potem ko bomo jutri glasovali, za to razpravo – da se opravi razprava. Kajti zdi se mi, da je ključno, da Slovenija privablja talentirane posameznike tako iz kulture kot iz gospodarstva, ki bodo investirali v našo državo, ki bodo prinesli kapital, v tem primeru je to kulturni kapital, lahko temu rečemo, in da bo Slovenija s tem tudi bogatejša. Kakor vi, vaša vlada rada reče velikokrat, kako ji gre za to, da obogatimo Slovenijo. S tem načinom, kakor je v tem primeru, je zagotovo ne bomo obogatili na način,

pa tudi pomembno, in sicer me zanima glede registra redkih nemalignih bolezni. Slovenija je na področju redkih bolezni naredila pomembne korake s tem, ko je leta 2012 sprejela prvi načrt dela na področju redkih bolezni za obdobje 2011–2020, katerega namen je bil izboljšati diagnostiko, zdravljenje in oskrbo bolnikov z redkimi boleznimi. Načrt dela je vodil do vzpostavitve nacionalne kontaktne točke za redke bolezni in pilotno preizkušenega osnutka za registracijo redkih bolezni. V letu 2018 je bil zakonsko opredeljen register redkih nemalignih bolezni, v povezavi s katerim je takratno ministrstvo za zdravje ustanovilo delovno skupino za njegovo ureditev in pripravo načrt dela za naslednje obdobje, to je od 2021 do 2030. Kljub pomembnim dosežkom, zastavljenim v prvotnem načrtu dela, pa nekateri cilji tudi še v aktualnem načrtu dela, to se pravi do 2030, ki je bil sprejet v času prejšnje vlade, vseeno še niso bili izpolnjeni. Na področju opredelitve in spremljanja redkih bolezni bi tako izpostavila ta register redkih nemalignih bolezni in oblikovanje kazalnikov kakovosti na področju celostnega pristopa pa prepoznavo posebnih potreb slovenskih bolnikov in njihovih družin ter zagotovitev socialnega vključevanja bolnikov. Spoštovani minister, v zvezi z navedenim me zanima: V kolikšni meri so bile do sedaj realizirane načrtovane aktivnosti, predvsem glede vzpostavitve registra redkih nemalignih bolezni, glede na to, da naj bi bil po podatkih iz aktualnega načrta dela oblikovan v letu 2022? Katere aktivnosti iz načrta dela so načrtovane v letu 2023? Namreč, ta register bi bil v veliko pomoč bolnikom s temi boleznimi, ki se sedaj spopadajo s pomanjkanjem informacij in ne vedo, kje jih iskati. Zdi se mi, da bi v bistvu tukaj tudi veliko naredili za njihovo zdravstveno oskrbo,

pomembna, zelo pomembna, tako da vam na njo z veseljem odgovorim. Pravilno ste povzeli potek, torej načrt dela 2011–2020, drugi načrt dela 2021–2030.

in Akcijski načrt za leti 2022 in 2023. Za leto 2022 so bila zagotovljena dodatna sredstva. Načrt dela za obdobje od 2021 do 2030 vsebuje ključne cilje in aktivnosti za bolnike z redkimi boleznimi in predvideva oblikovanje dvoletnih akcijskih načrtov. Tako je v akcijskem načrtu za leti 2022 in 2023 pozornost usmerjena oziroma so bile prioritetno identificirane naslednje aktivnosti. Najprej zapolnitev kadrovskih zmogljivosti centra za redke bolezni. Druga točka ustanovitev in krepitev multidisciplinarnih timov zdravstvenih delavcev za obravnavo redkih bolezni v bolnišnicah, tretja ustanovitev slovenskega vozlišča za evropske referenčne mreže. Ena od ključnih točk je tudi uvedba registra redkih nemalignih bolezni in na koncu zadnja točka podpora uvedbe novih programov presejanja za novorojence. Kot rečeno, za leto 2022 je okviru načrta 2022–2023 zagotovljeno prek 4 milijone evrov za izvedbo vsega že opisanega. Tisto, kar je nekoliko težja aktivnost, je vzpostavitev obsežnega registra, kot je register redkih nemalignih bolezni. Prvič zahteva trud, drugič zahteva zelo veliko skupno delo medicinskih ter tudi strokovnjakov s področja informacijske tehnologije. Ministrstvo je ob pomoči delovne skupine že pripravilo vzpostavitveni dokument projekta redkih nemalignih bolezni. Naloga upravljavca je bila zaupana Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, NIJZ pa zagotavlja tehnično in tehnološko podporo registru. Na srečo so vsebinska vprašanja že večinoma dogovorjena. Trenutno delo na registru pa poteka na iskanju tehničnih rešitev in rešitev za povezljivost z evropskim registrom redkih bolezni. Tukaj bi seveda bilo zelo dobro, da čim prej pridemo tudi do popolne digitalizacije in do tistega, kar je v Evropski uniji oziroma Komisiji, do tako imenovanega evropskega podatkovnega zdravstvenega centra oziroma baze, kjer se bodo ti podatki tudi izmenjevali. Dejstvo je, da so se naredili veliki koraki. Pa vendarle, tako kot ste sami omenili, kljub temu da je financiranje, kljub temu da je denar, bo nekaj časa potrebnega, da se popolnijo delovišča. Gre za spet, kot je običajno v zdravstvu,

letu ključna delovišča zapolnjena in bo zadeva lažje stekla. Druga točka opisuje kakovost obravnave teh pacientov. Takoj ko bomo v sistem v Sloveniji vpeljali nacionalno neodvisno agencijo za spremljanje kakovosti, bosta ti dve bazi zvezani. In tisto, kar je ključno vsi starši, vsi otroci bodo na enem mestu dobili informacije, kje se zdravimo, koliko je možno te paciente zdraviti v Sloveniji in za tisto, česar ni, kam lahko gremo ven. Pediatrična klinika UKC Ljubljana je dovolj vrhunska ustanova, da bodo te zadeve hitro stekle. Pričakujem, da bomo imeli v letu 2024 že bistveno bolj jasno sliko in več možnosti za zdravljenje teh redkih bolezni.

po vzpostavitvenem dokumentu, iščejo se tehnične rešitve in povezljivost z evropskim registrom redkih bolezni, dejansko gre pa za točko, kjer bodo bolniki oziroma starši z bolnimi otroki z redkimi boleznimi dobili vse informacije o zdravljenju, kje, kako in kakšna terapija. In da bomo v letu 2024 imeli že veliko veliko več informacij, kako bo to steklo. Najlepša hvala, gospod minister, za odgovor. PODPREDESDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Minister, želite še kaj dopolniti? (Ne.) Hvala. Gremo naprej. Gospod Andrej Kosi bo postavil poslansko vprašanje ministru za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandru Jevšku. Izvoli. Hvala, spoštovani podpredsednik, za besedo. Še enkrat lep pozdrav spoštovanim ministrom, kolegicam in kolegom! Spoštovani gospod minister, podjetniški inkubator je prostor, ki zagotavlja prostorske pogoje za razvoj podjetništva in startup podjetij, dodano vrednost in vzpostavitve primerne razvojne infrastrukture, ki omogoča pospešen in kakovosten gospodarski in socialni razvoj, pospeševanje in razvoj podjetništva, prestrukturiranje podjetij, ustanavljanje novih mladih podjetij, nova delovna mesta, povečanje dodane vrednosti na delovno mesto, konkurenčnost ter povezovanje in sodelovanje s sosednjimi območji tako na gospodarskem kakor tudi na drugih področjih družbenega življenja. Namen gradnje podjetniških inkubatorjev je pospešiti skladen razvoj z uravnoteženim družbenim, gospodarskim in turističnim razvojem, ohranitev poseljenosti območja ter razvoj z vidika gospodarskega razvoja z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja in s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v posamezni občini. Ministrstvo za kohezijo je 24. februarja letošnjega leta objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024. razpisom je na voljo 6 milijonov evrov v letu 2023 in 8 milijonov evrov v letu 2024 za sofinanciranje izgradnje in širitve ekonomsko-poslovnih con ter 2 milijona evrov v letu 2023 in 3 milijone evrov v letu 2024 za sofinanciranje izgradnje in za širitve inkubatorjev. V medijih sem zasledil informacijo, da se je na razpis za sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev, kljub temu da je razpis samo za obmejne občine, prijavilo kar 23 občin. Tako je konkurenca velika, sredstev pa daleč premalo. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem: Ali obmejne občine lahko pričakujejo več sredstev za gradnjo podjetniških inkubatorjev? Ali bo ministrstvo ponovilo razpis oziroma objavilo nov razpis, kjer bo zagotovljenih več sredstev? Ali znotraj okvira pristojnosti svojega ministrstva načrtujete še kakšne dodatne ukrepe za podjetniški razvoj na področjih obmejnih občin? Hvala. Hvala. Minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Obmejna problemska območja so prednostna območja vseh razvojnih politik in tudi koalicijska zaveza je ohranjanje poselitve in razvoja obmejnih območij. To spodbuja tudi 24. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kjer je naloženo, da resorji upoštevajo obmejna problemska območja pri pripravi svojih sektorskih programov in razpisov in na tak način del finančnih sredstev namenijo za vlagatelje z obmejnih problemskih območij. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je vrsto ukrepov s področja skladnega regionalnega razvoja usmerilo v ukrepe, namenjene ekonomsko-poslovni infrastrukturi, in kot ste omenili, inkubatorje ter ukrepe za podporo podjetjem. Navedeni ukrepi iz veljavnega programa se nanašajo pretežno na gospodarstvo, program pa seveda nameravamo še tudi nadgraditi za druge vsebine. Lotili se bomo tudi reševanja problema izseljevanja s teh območij in spodbujanja razvojne vitalnosti tudi z drugimi ukrepi. Želimo izboljšati kakovost bivanja na obmejnih problemskih območjih, izboljšati prometno dostopnost teh območij, izboljšati dostopnost do storitev, izboljšati gospodarsko stanje na teh območjih in seveda izboljšati demografsko sliko na teh območjih. Sedaj pa zelo konkretno. V petek je bil objavljen razpis, poleg tega, ki ga tudi sami omenjate, v sodelovanju z Ribniškim skladom, in sicer za podjetja na obmejnih problemskih območjih in za poslovne inkubatorje, podjetniške inkubatorje v višini 8,3 milijona nepovratnih sredstev in 9 milijonov povratnih sredstev iz Ribniškega sklada po obrestni meri 2,9 odstotka, to je fiksna obrestna mera. Kot ste že omenili, teče in je odprt razpis za obmejna problemska območja, in sicer za sofinanciranje ekonomsko-poslovne infrastrukture in inkubatorjev na teh območjih v letih 2023 in 2024,

Na ta razpis se je resnično na naše veliko zadovoljstvo prijavilo 23 občin. Sedaj smo v fazi, ko občine pozivamo, da dopolnjujejo te prijave, in bodo rezultati znani v kratkem. Naj še omenim, da je bil v letu 2022 prav tako objavljen razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023. Tukaj so bile upravičenci občine in razpisna vrednost je bila 7,9 milijona evrov. Tukaj pa so od devetih odobrenih projektov pet projektov dobile tako imenovane obmejne problemske občine – Središče ob Dravi, Preddvor, Ajdovščina, Ilirska Bistrica in Podlehnik. Pripravljamo pa še razpis, do katerega bodo upravičeni podjetniki za stimulacijo diplomantov, da se bodo zaposlili v teh podjetjih in v teh podjetjih podjetjih na obmejnih problemskih območjih tudi ostali. Naj omenim razpise, ki so prav tako že odprti, to so Interreg razpisi, Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Italija. Ti razpisi so v vrednosti 106 milijonov evrov. Veliko prijav je prav z obmejnih problemskih območij, ker prav ta uživajo posebno boniteto, zaradi tega ker se po navadi povezujejo z območji na drugi strani meje. Hvala. Hvala. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. hvala za besedo. Sicer ne bom imel kot zahtevo, ampak bi se samo še enkrat zahvalil za odgovore. Verjamem, da kot bivši župan zelo dobro poznate problematiko občin, predvsem obmejnih občin, ki se dejansko res ubadajo z demografskimi težavami in tudi slabšo gospodarsko razvitostjo, kajti občani teh občin se izseljujejo. Nekako vam dajem spodbudo in vas še enkrat pozivam, da naredite vse znotraj okvira svojih pristojnosti, da res občine spodbudimo k boljšemu gospodarskemu in podjetniškemu razvoju. Hvala.

pripravljamo pregled in odpiramo, kot se temu reče, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in da smo v delavnice, v katerih bomo do konca letošnjega leta ta zakon pripravili za javno obravnavo oziroma za obravnavo v Državnem zboru – najprej na Vladi in v Državnem zboru vključili tako lokalne skupnosti kot regionalne ravni in tudi obe kohezijski regiji ter razvojne agencije. Veliko predlogov za boljši zakon o skladnem regionalnem razvoju je že prišlo. Mi bomo organizirali delavnice, v katerih želimo priti do predloga zakona, ki bo čim bližje tudi obmejnim problemskim območjem.

Še ena družbeno izjemno težka tema in tudi čustveno izjemno težka tema, vsaj zame. Namreč, govorila bom o kulturi posilstev in prelaganju krivde storilca na žrtev, kar je na žalost, na žalost res ustaljen pojav in kar je velik problem. Ob razvpitem sodnem procesu proti peterici iz Domžal, ki naj bi marca 2020 posilila mladoletnico, je sodnica novembra 2021 zaradi varstva osebnih podatkov oškodovanke sodni proces zaprla za javnost. A kljub temu se na družbenih omrežjih in spletnem blogu nekdanjega pisca Nove24TV Luke Perša že dve leti širijo objave o posilstvu, v katerih podporniki tako imenovane domžalske peterice ponosno razkrivajo osebne podatke in informacije o življenju žrtve oziroma te mladoletnice. Cilj tovrstnih objav je praviloma ustvarjanje sovraštva proti žrtvam oziroma prijaviteljicam in poskus diskreditacije njihovih pričevanj. In mi vemo, da se žrtve zelo težko odločajo, da sploh prijavijo ta težka dejanja, tudi ali pa predvsem zaradi takih razlogov. 143. člen Kazenskega zakonika v tretjem odstavku določa, da je vsakršna objava osebnih podatkov o žrtvah kaznivih dejanj, ki jih je mogoče najti v sodnih spisih sodnih procesov, zaprtih za javnost, kaznovana z največ tremi leti zaporne kazni. Isti odstavek prepoveduje tudi omogočanje objave osebnih podatkov. V času letošnje sodne obravnave je pred sodiščem potekal protest v zagovor obtoženim posilstva, na katerem je bila na transparentih razkrita slika in identiteta mladoletne žrtve tega posilstva z namenom blatenja in podpihovanja sovraštva. Uporaba fotografij in sporočil mladoletnice na transparentih ter zvočnih posnetkov njihovih izpovedi na protestih je problematična z ozirom na 143. člen Kazenskega zakonika. Podobno tudi objave Luke Perša na socialnih omrežjih v konkretnem primeru, v katerih je ob razkritju osebnih podatkov mladoletnice le-to cinično poimenoval za domžalsko lolito. Ena izmed udeleženk tega spontanega protishoda pa je hotela prijaviti, na policiji poskušala prijaviti razkritje osebnih podatkov mladoletnice, a ji je policija odgovorila, da je zadolžena le za mirno izvedbo prijavljenega protesta. Minister, sprašujem vas: Zakaj policija ob eklatantnih, ponavljajočih se in dolgotrajnih kršitvah 143. člena Kazenskega zakonika ne ukrepa zoper storilce kaznivega razkrivanja osebnih podatkov prijaviteljic kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja?

osebno ne poznam, tudi nisem seznanjen z njim. Verjamem pa, če se je to res dogajalo, da je bila podana pritožba na postopek policije v tem, kar govorite. Verjamem, da se ga tudi obravnava, bom preveril

ni prišlo na mojo mizo kot primer, kjer bi bil zahtevan dodaten nadzor nad delom policije, pa take zadeve vedno na na nek način pogledamo še enkrat, posebej ko je podana pritožba na delo policije in na sam postopek v zvezi s tem. Kar se tiče zaščite žrtev spolnih deliktov, pa tudi vseh vseh žrtev, Ministrstvo za notranje zadeve, predvsem Policija daje velik poudarek na zaščito žrtev, posebej spolnih zlorab. Del tega naslavlja tudi sedaj ustanovljena medresorska delovna skupina, ki se ukvarja s temi zadevami. Vodi jo državna sekretarka Helga Dobrin, izkušena oseba s tega področja, nenazadnje ima za seboj bogato tožilsko kariero in se je s temi primeri tudi osebno v svoji dolgoletni karieri srečevala. Pri zaščiti žrtev gre za prioriteto policijskega dela, vseeno, vključno z zaščito žrtvine zasebnosti, policija skrbno varuje osebne podatke vsake žrtve. To je tudi dolžnost policije. Policija izdela individualno oceno ogroženosti žrtve in na podlagi tega potem postopa za zaščito žrtve. Posebna pozornost gre primerom, ko so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj otroci. Še posebej tukaj se policija skrbno ukvarja s Tukaj gre za posebne ukrepe, ki zagotavljajo tajnost vseh postopkov za zaščito žrtve v vseh fazah predkazenskega postopka. ni samo policija, tudi zadnjič, ko smo bili na Ministrstvu za pravosodje, smo za ministrico in njeno ekipo odprli zaščito žrtev, ne samo spolnih deliktov, različne zaščite žrtev. Tako da policija vsa ta kazniva dejanja obravnava. Kadar gre za objave na družbenih omrežjih, policija sodeluje tudi z lastnikom teh portalov na podlagi sodnih odredb, s katerimi se pridobijo podatki, in policija pomaga žrtvam in njenim zakonitim zastopnikom, da objave, ki se navezujejo na otroka, ki je žrtev spolne zlorabe, in mu lahko škodijo, seveda, normalno, tudi čim prej odstranimo. izvaja. Eno izmed pomembnejših orodij slovenske policije je tudi Interpolova evidenca gradiva spolnih zlorab otrok, ki je namenjena prav izmenjavi informacij v smeri identifikacije otroka, ki je na posnetku spolno zlorabljen, in takojšnji sprožitvi predkazenskega postopka ter seveda identifikaciji tega storilca. Tudi v ta namen je slovenska policija že pristopila k oblikovanju, vzpostavitvi nacionalne evidence, gradiva spolnih zlorab otrok, kjer bo kjer bo omogočena učinkovitejša identifikacija žrtev, hkrati pa bodo intimne fotografije mladoletnih žrtev učinkovitejše odstranjene z interneta oziroma z ostalih družbenih omrežij. Ta evidenca je še v izdelavi, ampak policija jo želi vzpostaviti. Od leta 2007 poteka projekt varna hiša za otroke. Vlada Republike Slovenije je pristopila k temu projektu in v letu 2022 je Hiša za otroke tudi dejansko začela delovati. Cilj te hiše je urediti prijazne postopke za otroke, ki so žrtve spolnih zlorab, v nadaljnji fazi tudi žrtve vseh nasilnih, kaznivih dejanj. način institucije pristopijo k otrokom. Policija tukaj usposablja tudi kriminaliste in kriminalistke, ki so dobili certifikat in ga pridobili za izvajanje tako imenovanega forenzičnega intervjuja z otrokom. Gre za usposobljene ljudi znotraj policije, ki te zadeve opravljajo za potrebe sodnega in tožilskega postopka. Je pa res, da kriminalisti in kriminalistke uporabljajo zbrana obvestila o predkazenskem postopku in vse policijske preiskave se potem tudi na tožilstvu in seveda naprej na sodišču uporabljajo. Vemo to, skrbimo za to. In da – to so najzavržnejša kazniva dejanja, do katerih ne smemo imeti nikakršne stopnje tolerance, pravzaprav

kajti protesti so bili pred sodiščem in na transparentnih je bilo jasno, da se je izpostavljala identiteta žrtve, tako da je to preverljivo. Jasno je tudi, da je ena protiprotestnica želela to prijaviti na policiji in je bila, kot rečeno, odpravljena, da je policija pač zadolžena le za mirno izvedbo prijavljenega protesta in nič več. Ne vem, ali je zdaj žrtev to ponovno prijavila. Verjetno je že tako maltretirana od vsega, kar se ji dogaja, da dvomim, da je. Tako da ne vem, jaz javno prijavljam to. Prosim vas in apeliram na vas, da ta primer preverite. Kot rečeno je izjemno medijsko odmeven in lahko bi bil vzorčen primer, kako se ne sme ravnati v tej državi, zato da zaščitimo žrtve tovrstnih kaznivih dejanj za v bodoče, in naj bo ta primer v poduk. Tako da apeliram na vas in podajam javno prijavo. Dokazni material je pa, sigurno je bilo tako ogromno slikovnega materiala posnetega na protestu pred sodiščem kot je tudi seveda izsledljivo to, kar počne Luka Perš. Hvala lepa.

teh zadev, žrtev medvrstniškega nasilja in vsega tega, kar se nam v družbi dogaja. Tudi sedaj smo v mojem mandatu to delovno skupino dali v življenje, že deluje. So tudi neke konkretne zaveze, da jih bodo uresničili. Nenazadnje smo tudi danes slišali vprašanje za predsednika Vlade Republike Slovenije, kar se tiče medvrstniškega nasilja. Tukaj je potrebno določene zadeve narediti. Ne samo policija, celotna družba mora imeti ničelno toleranco do teh zadev. Molk je včasih tukaj tisto, kar zelo težko preiskovalni organi prebijejo. Obravnavanje žrtev tovrstnega kaznivega dejanja, še posebej otrok, zahteva usposabljanje ljudi tako v policiji kot tudi na tožilstvu. Tukaj je ta del domače naloge, ki ga moramo znova in znova tudi v policiji naslavljati in te ljudi usposabljati. Varna hiša za otroke je nekaj, kar je nekaj, kar je država vzpostavila prek določenih mehanizmov. Jaz si želim, da je ta varna hiša prazna, ker želim kot minister za notranje zadeve, da vseeno oblikujemo vsi skupaj prostor,

so le teme, ki jih moramo kot politika naslavljati in tudi kot vlada napraviti korak naprej. Na Ministrstvu za notranje zadeve se bomo potrudili, da bomo poiskali te rešitve, te naše skupne rešitve. Verjamem tudi v v odzivnost ostalih resorjev, tudi Državnega zbora, če bo treba spremeniti zakonodajo na tem področju. Verjamem, da si bomo tukaj enotni, kajti tukaj ne gre za politiko, gre za naše otroke, gre za žrtve nasilja, različne, in zaščito teh žrtev. Verjamem, da nam bo

Hvala. S tem zaključujemo vprašanja poslank in poslancev. Ministricam in ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem tudi prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 23. maja 2023, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 10. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala in lep dan še naprej.